Hvala lijepo.

gospodin Saša Đujić

Gordan (HDZ)** Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. godinu i Izvješće o ostvarenju Hrvatska energetska regulatorna agencija Podnositelj izvješća je Hrvatska energetska regulatorna agencija temeljem članka 33. Zakona o regulaciji energetske djelatnosti. Vlada je dostavila mišljenje, raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. S nama je gospođa Sonja Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika upravnog Vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije koja je već bila u zaletu pa onda joj dajem riječ. Izvolite. .../Upadica se ne čuje./... imamo dva, gospodin Bulj i koga još, otraga? Da, dobro i gospodin Lovrinović. Izvolite gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Tražim u ime kluba MOST-a stanku da se konzultiramo jer HERA kao regulator u nadležnosti na mrežarine ima prostor da smanji cijene električne energije. Imate prostora ali vi ne nadzirete investicijske planove koje odobaravate jer taj novac trošite na sponzorstva i pokroviteljstva što nema veze sa investicijama i razvojem. Energetika mora biti u službi građana i poduzetnika a ne stranačke mašinerije i interesa. Naši poduzetnici plaćaju struju kao austrijski ili francuski poduzetnici. Dok je MOST bio u Vladi nije bilo poskupljenja struje i plina a .../Govornik se ne razumije./... vodili tada brigu o ljudima. Sada ćete čak i građanima mijenjati cijenu struje, struje 4x godišnje. A od ponedjeljka cijena plina ide za 7% gore a najviše poskupljenje će biti u Osijeku i Slavoniji i to u skladu sa projektom Slavonija. Samo dižete novac i cijene za svoju izbornu propagandu, to upakirate u razno razne Mercedese a građanima poskupljujete struju i dižete namete. Jeste li svjesni gospodo iz agencije i mi saborski zastupnici kako regulator uspijeva ugroziti i našu nacionalnu sigurnost, enormnim financijskim obavezama po stavci obnovljivih izvora energije u sljedećim godinama od kojih će imati koristi samo privatni, strani kapital. A MOST je predložio umjesto vjetroelektrana milijardu i pol kuna iz džepova naših građana što odlazi subvencija strancima da imamo mikrosolare koji novac za naše siromašne obitelji. Vi nam ga ne date i ne želite da se raspravi. Jedino šta raspravljate i šta štitite to je vaša stranačka kesa a ne hrvatski narod. vrijeme. Sad, samo malo, samo malo, gospodin, sjedite molim vas gospodine Pernar sve ćemo redom. Gospodin Lovrinović vi ste tražili repliku na moje izlaganje?

(Živi zid)** Također bih tražio stanku kako bih ukazao na problem što HEP ostvaruje enormnu dobit i usprkos enormnoj dobiti poskupljuje se cijena struje s jedne strane a s druge strane država je ušla u ekonomski štetan projekt gradnje LNG terminala, projekt koji će skupo koštati a sve zato da bi se kupovao skuplji plin a ne jeftiniji plin. I čak je HEP odlučio zakupiti skuplji plin od jeftinijeg i naravno u konačnici je to rezultiralo poskupljenjem cijene struje a poskupiti će i plin. Znači vi ste pričali o tome kako će se širenjem, odnosno povećanjem broja pravaca iz kojih nam dolazi plin da će plin pojeftiniti. Međutim, činjenica je da niste imali dovoljno zakupaca za taj terminal jer nitko normalan ne želi kupovati nešto što je skuplje ali ste ipak kao država prisilili državna poduzeća da kupuju skuplji plin i posljedično građanima rastu cijene. I vi kada povećavate mirovine za 5 kuna, 10 kuna ili 20 kuna onda mašete na sav glas o tome, hvalite se, maltene radite ikone od Andreja Plenkovića a sad kad poskupljujete od današnjeg dana i struju i plin e sad ne vidim da razglasujete na sve strane i sve što dajete građanima svaku kunu uzeti ćete im dvije ili tri. Ništa HDZ neće dati hrvatskom narodu što mu neće naknadno uzeti i još više nego je dao. HDZ vodi politiku uništenja, Hrvatska vodi politiku koja će osiromašiti Hrvatsku i politiku koja je pogubna, znači od gradnje LNG terminala do poskupljenja struje, do gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori itd.. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odobrena stanka do, vidimo se točno u 12h.

Znači gospođa Tomašić Škevin, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, će nam dati mišljenje o sažetak o izvješću. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici Hrvatskog sabora. Drago mi je da vam mogu izložiti izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. i izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2017. g. Kako je ritam podnošenja takvog izvješća propisan zakonom, mi ćemo za 3 mj. podnijeti i izvještaj za 2018. g. u nadi da će ona biti nešto ranije na vašim klupama nego što je ova za 2017. g. Na početku, željela bi podsjetiti da je Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA, samostalno i neovisno tijelo s javnim ovlastima, HERA je regulatorna agencija s temeljenom zadaćom provođenje regulacija energetske djelatnosti u RH, u skladu u skladu s obvezama propisanim relevantnim nacionalnim zakonodavnim okvirom. Ovakve regulatorne agencije u Hrvatskoj postoje još 3, uz HERA-u, to su AZTN, HAKOM I HANFA. Istovremeno HERA je jedna od 28 nacionalnih regulatora država članica EU, čija prava i obveze, kako nacionalne tako i u europskom planu, proizlazi iz načela i osnovnih akata europskog Temeljno načelo djelovanja svakog nacionalnog energetskog regulatora, u EU je zakonski garantirana neovisnost poslovanja i odlučivanja, kako u odnosu na izvršnu vlast, tako i na interese gospodarskih subjekata u energetskom sektoru, čime se nikako ne dovodi u pitanje bliska suradnja s drugim relevantnim nacionalnim tijelima, niti vladom, koja donosi smjernice opće politike. Naravno uz garantiranu neovisnost regulatora, drugu stranu ravnoteže, koja omogućava ispunjavanje misije energetske regulacije, predstavljaju zakonskim propisom odgovornost i transparentnost rada. Upravo obveza podnošenja izvješća o radu nacionalnom parlamentu, predstavlja jedno od okosnica sustava odgovornosti regulatora. Naša misija je regulacija energetskih djelatnosti, odnosno, pokrivanje onih komponenti tržišta, koje se smatraju prirodnim monopolima, što znači, u električnoj energiji, su to sve žice, a u plinu sve cijevi. HERA u RH, ima obvezu određivati cijene za pojedine vrlo male, javne usluge, dokle god se one ne počinju naslanjati na tržište, no o tome, ću malo kasnije. Zadatak regulatora je i briga o kupcima energije, a taj zadatak HERA provodi rješavajući prigovore kupaca, poglavito onih koji se odnose na pristup mreži ili rad operatora. Ali ono što HERA pokušava je i pomoći kupcima kako bi što bolje razumjeli tržite, tu moramo još dosta raditi, a ono što nam ne ide u korist je velika dinamika promjene propisa. Veliki broj propisa mijenja se vrlo brzo što u najvećem dijelu posljedica usklađivanje s propisima EU. Struktura ovog izvješća je u najvećoj mjeri usklađena sa najnovijim preporuka Vijeća europskim energetskim regulatora, a sadržajno i opremom, izvješće nastoji slijediti dobru praksu regulatornog izvješćivanja EU, i Agencije za suradnju energetskih regulatora ACR. Samim time izvješće imam određenu zadanu strukturu, a s druge strane, kako za njih godinama nemamo u Hrvatskoj statistički energetske preglede, nastojali smo u izvješće staviti određeni broj podataka, kako bi de facto popunili tu prazninu, iako to nije u najužem smislu zadaća regulatora. Ali, ovo je jedini dokument u kojem se mogu vidjeti takvi podaci energetskog sektora RH. Dakle, Dakle, izvješće sadrži čitav niz podataka, brojčanih i grafičkih prikaza, kao i sažetih ocjena stanja uz zapažanja i regulatorne preporuke, vezane uz razvoj energetskog tržišta, električne energije i plina. I njihovo povezivanje s energetskim tržištima EU, odnosno, njihovo uređenje u skladu s pravilima jedinstvenom unutrašnjeg tržišta energije EU. Izvješće da je pregled izvršenja zakonskog propisa, obveza regulatornog tijela, rezultata i statističkih pokazatelja poslovanja, reguliranih energetskih subjekata, hrvatskog energetskog sektora. Želja mi je dati vam kratki pregled stanja po pojedinim sektorima u dijelu koji se odnosi na aktivnosti regulatorima. Krenuti ću od električne energije, koja u budući planovima Hr e, ali i EU, dobiva još više na značaju prihvaćanjem tzv. …/Govornik se ne razumije./… odnosno, paketa čiste energije i njegovu implementaciju u svim zemljama članicama EU, pa tako i RH. Baza odnosno, temelj te cijele ideje je sve veći i veći broj proizvođača koji koristi obnovljive izvore energije, a tu je naravno i energetska učinkovitost kao vrlo bitan element. Krenimo redom, sektor električne energije u RH je u 2017. godini bio stabilan, odnosno sigurnost opskrbe kupaca nije bila ugrožena. Ukupna potrošnja iznosila je 18,2 teravacata što je otprilike 3% povećanje u odnosu na 2016. godinu. Instalirana odnosno preciznije rečeno priključna snaga svih elektrana na teritoriju RH iznosila je 4911 megavata što je 111 megavata više nego u 2016. godini. Tako da tu vidimo stalni trend porasta koji se prvenstveno javlja zbog priključenja novih elektrana koje su u sustavu poticanja obnovljivih izvora energije i visoko učinkovite kogeneracije. Infrastruktura električne energije u Hrvatskoj je solidno razvijena, čak govoreći u europskih okvirima. Naša povezanost sa susjedima je jako dobra a što se može primijetiti i u količini energije koja je .../Govornik se ne razumije./... preko visokonaponske elektroenergetske mreže. Tako dobra povezanost je garant sigurnosti u slučaju poremećaja na hrvatskom tržištu. A zbog te solidne povezanosti u 2018. dogodio se jedan izuzetno značajan događaj a to je povezivanje tržišta za dan unaprijed tzv. .../Govornik se ne razumije./... market sa europskim multi regional market projektom koji u sebi sadržava zapravo rekla bih većinu tržišta električne energije u EU. To se desilo preko Hrvatsko-slovenske granice odnosno hrvatska burza električne energije CROPEX radi u tzv. market coupling modu povezano sa burzom električne energije u Sloveniji. U tom projektu aktivno su sudjelovali hrvatski operatori prijenosnog sustava i LS slovenski operator prijenosnog sustava uz podršku nacionalnih regulatornih agencija iz Slovenije i Hrvatske. Što se tiče osnovnih pokazatelja elektrosektora u 2017. godini možemo istaknuti da je najveći dio ukupne potrošnje električne energije pokriven .../Govornik se ne razumije./... iz elektrana koje se nalaze na teritoriju RH, 59% dok je ostatak pokriven fizičkim neto uvozom. Pri tome je oko 3%, od tih, 41% koji je neto uvoz, 40% tog neto uvoza ide na .../Govornik se ne razumije./... koji dolaze iz Nuklearne elektrane Krške koja je u 50%-tnom vlasništvu HEP-a. Ali po pravilima EU to se smatra uvozom električne energije. Najviši udio u proizvodnji električne energije na teritoriju RH u 2017. imale su hidroelektrane oko 46%, taj udio godišnje varira ovisno o hidrološkim prilikama u RH, zatim slijede termoelektrane 37, vjetroelektrane 11%, te ostali obnovljivi izvori 5%. Regulator prati razvoj i dinamiku izgradnje infrastrukture kroz odobravanje odnosno davanje suglasnosti na planove razvoja hrvatskog operatora prijenosnog sustava i HEP operator distribucijskog sustava. Odobravanje planova jedan od .../Govornik se ne razumije./... alata kojim regulator može utjecati na ambicije infrastrukturnih kompanija u energetskom sektoru. Ako govorimo o tržištu električne energije onda moramo naglasiti da je tu i dalje HEP, odnosno društva u sastavu HEP grupe u dominatnoj poziciji. Na malo prodaja, odnosno na tržištu kućanstava to je kućanstava to je 91% a na tržištu poduzetništva 83%. Od značajnih aktivnosti u sektoru električne energije još želimo izdvojiti da je HEP operator distribucijskog sustava od 1. siječnja 2017. izdvojio djelatnost opskrbe u posebno društvo, HEP Elektru. To društvo obavlja dvije javne usluge, univerzalni opskrbljivač samo za kućanstva i opskrbljivač zajamčene opskrbe. Kako HERA određuje samo mrežne komponente u cijeni električne energije, ono jedino što još određuje, regulira u električnoj energiji je cijena električne energije u zajamčenoj opskrbi. Zakonom je određeno da pravo na zajamčenu opskrbu električnom energijom ima isključivo poduzetništvo u slučaju izlaska njihovog opskrbljivača sa tržišta. Zajamčena opskrba je zaštitni mehanizam kako takav kupac ne bi ostao bez opskrbe električnom energijom. HERA je u 2017. godini nakon pribavljenih svih potrebnih mišljenja kao i mišljenja 4 tehnička fakulteta u RH usvojila dokument analiza troškova i dobiti uvođenje naprednih mjernih uređaja i sustava za njihovo umrežavanje koji je temeljem Zakona o energiji dostavila Ministarstvu nadležnom za energetiku na daljnje postupanje. Ministar na temelju dostavljene analize treba utvrditi plan i program mjera za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje kupce. Najvažnije moguće koristi uvođenja naprednih mjernih uređaja mogu se .../Govornik se ne razumije./... u sljedećem. Daljinsko očitanje mjernih podataka, smanjenje ne tehničkih gubitaka, napuštanje akontacijskog sustava naplate, preduvjeti su za upravljanje potrošnjom također i trenutačna dostupnost informacija o operatoru sustava o prekidima napajanja u mreži. Ili da naglasim ono najvažnije takvim sustavom imamo mjesečno očitanja potrošnje električne energije i kupci plaćaju stvarno potrošeno. Kako su električna energija i plin dijelovi onoga što se zove jedinstveno unutrašnje tržište energije EU sljedeće područje o kojem ću vam kratko govoriti je plinski sektor. Dakle, u plinskom sektoru je u 2017. godini stanje također bilo stabilno, u sektoru plina kao i u sektoru električne energije primijećen je porast potrošnje. U sektoru plina taj porast je započeo 2015. a u 2017. u odnosu na 2016. povećanje iznosi 15,4%. Sigurnost opskrbe plinom je dobra, postoji više dobavnih pravaca a iz domaće proizvodnje u transportirani sustav ušlo je 11 tisuća 193. milijuna kilovacati prirodnog plina, odnosno 34,6% ukupno transportiranih količina što je 3% više nego u 2016. godini a ukupno transportirane količine su veće za 17%. Na tržištu plina nemamo jednog dominantnog igrača, tu je situacija drugačija nego na tržištu električne energije. Tu imamo prva dva najveća igrača dijele 60% tržišta a preostalih 40% veleprodajnog tržišta bilo je raspoređeno 11 opskrbljivača plinom. Ono gdje se sektor električne energije i plina razlikuju je da u sektoru plina cijene za kućanstva koje koristi javnu uslugu opskrbe su regulirane. Zadnjim izmjenama Zakona o tržištu plina do 31. ožujka 2021. godine nakon čega se ukida institut opskrbljivača na veleprodajnom tržištu. Dok je cijena za kućanstva u električnoj energiji od kraja 2015. godine potpuno deregulirana. Tu dakle cijenu za kućanstva ne određuju regulatorna agencija već cijenu određuju opskrbljivači koji nude uslugu opskrbe električnom energijom u kućanstvima. U najvećem dijelu to je HEP Elektra univerzalni opskrbljivač ali postoje i drugi opskrbljivači koji nude takvu uslugu iako se njihov broj u zadnje vrijeme sve više smanjuje. No, vratimo se natrag na plin, u prosincu 2016. godine te u ožujku 2017. godine HERA je donijela odluku o krajnjim cijenama plina za kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. odnosno za razdoblje 1. travnja do 31. prosinca 2017. Temeljem navedenih odluka prosječna krajnja cijena plina za kućanstvo u 2017.g. bila je niža za 11% u odnosu na 2016.g. Uravnoteženje transportnog sustava je usklađeno sa Odredbama Uredbe komisije o uspostavljanju mrežnih pravila i uravnoteženju plina u transportnim mrežama, a nova pravila uravnoteženja ugrađena su u podzakonske akte koji su uz suglasnost HERA-e donijeli operator tržišta plina, operator transportnog sustava i operator sustava skladišta plina koji su stupili na snagu 1. travnja 2017. Radi prilagodbe potrebama tržišta, te novim pravilima uravnoteženja, operator sustava skladišta plina je korisnicima sustava skladišta plina omogućio veći broj renominacija za korištenje kapaciteta skladišta u plinskom danu, promjenu smjera nominacije, kao i promjenu ciklusa rada skladišta. Prosječne cijene za kućanstvo i za plin i za električnu energiju u 2017.g. bile su ispod prosjeka EU, dok su cijene poduzetnika bile nešto iznad prosjeka za električnu energiju, a za plin nešto ispod. Dakle, možemo reći da su i prirodni plin i električna energija prilično solidno infrastrukturno opremljeni. Relevantni zakoni i podzakonski propisu su gotovo potpuno međusobno usklađeni, a ono što nas sve skupa u ovoj branši čeka je primjena odnosno odnosno implementacija pravila za mreže EU i za plin i za električnu energiju odnosno …/Govornik se ne razumije/…što su propisi koji se direktno primjenjuju na subjekte u RH od dana njihovog stupanja na snagu u EU. Ali to nije sve, u EU su u završnoj fazi donošenja 4 akata u okviru…/Govornik se ne razumije/…paketa čiste energije, dok su prva 4 donesena tijekom 2018.g. Transponiranje i implementacija tog paketa je jedna vrlo zahtjevna zadaća koja stoji ispred svih nas, ona će zahtijevati prilagodbu zakonodavstva RH Direktivama donesenim u tom paketu odnosno direktnom primjenom uredbe donesenom u tom paketu, a koje će eventualno zahtijevati izmjene i dorade podzakonskih propisa u RH ili barem redefiniranje određenih procedura. Dakle, tu govorimo o 4 Direktive i 4 Uredbe. Ciljevi europske energetske unije su u prvom redu energetska sigurnost, solidarnost, povjerenje i vrlo ambiciozna klimatska politika, smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40%. Energetski sektor EU prolazi kroz značajnu transformaciju koja prije svega karakterizira decentralizirana tržišta s puno više igrača, sudionika na njima, vrlo veliki udio energije iz obnovljivih izvora, te bolje povezani energetski sustavi. A kada se govori o onim dijelovima…/Govornik se ne razumije/…za koji se osigurava fleksibilnost, konkurentnost, te tržišta okrenuta kupcima, tu možemo spomenuti 3 teme koje su brza promjena opskrbljivača, zahtjevi da do 2026.g. se uspostavi takav sustav koji će omogućiti promjenu opskrbljivača u roku od 24 sata. Kupac mora biti u središtu energetskog sustava odnosno kupci građani postaju aktivni sudionici na tržištu bilo kao proizvođači kupci tzv. prozjumeri, bilo kroz udruživanje u energetske zajednice. I također jasna je uloga operater distribucijskog sustava gdje se postavljaju granice između njegovih osnovnih zadaća i ostalih tržišnih usluga kojima se on ne bi trebao baviti. Ovdje još možemo istaknuti odredbe kojima se definiraju podaci koji se kupcima trebaju staviti na raspolaganje na računu, a tu je i tema zaštite cijelog energetskog sektora od sajber napada o kojima će u idućim razdobljima biti sve veća i veća težina. Osim navedenog do sada postoji i dio energetskog sektora koji se bavi obnovljivim izvorima energije visokoučinkovitoj kogeneraciji. U tom segmentu energetskog sektora HERA ima ograničavajuću ulogu izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača, kao i provjeru godišnje učinkovitosti kogeneracijskih postrojenja. Ukupnu proizvedenu električne energije iz elektrana koje su u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije visokoučinkovitije kogeneracije u 2017.g. iznosila je 2,3…/Govornik se ne razumije/…ili 12,6% ukupne potrošnje električne energije. Od 2007.g. do 2017.g., dakle, u 10-godišnjem razdoblju HERA je izdala 329 rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača ukupnog iznosa snage 1283 Uz plin i električnu energiju, treći segment kojim se HERA bavi je toplinska energija. 2013.g. donijet je Zakon o tržištu toplinske energije o kojem se pokušalo u nekoj mjeri kopirajući električnu energiju i plin, uvesti komponenta tržišta u taj sektor. Na kraju 2017.g. u RH postoji 21 energetski subjekt koji je obavljao energetsku djelatnost opskrbe toplinskom energijom, a u registru kupaca toplinske energije na kraju je bilo upisano 36 kupaca od čega je 22 bilo aktivno, pri čemu je djelatnost kupca toplinske energije u većini krajnjih kupaca i dalje obavljaju opskrbljivači toplinskom energijom. HERA određuje iznose tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije i iznose tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije samo za centralne toplinske sustave. Krajnja cijena u tim centralnim toplinskim sustavima sadrži osim reguliranih dijelova i tržišne komponente, naknadu za djelatnost kupca, te naknadu za opskrbu toplinskom energijom. U ovom sektoru postoji još samostalni toplinski sustavi i zatvoreni toplinski sustavi koji sve cijene slobodno utvrđuju u skladu s tržišnim uvjetima. U ovom izvješću nalazi se i poglavlje o nafti i naftnim derivatima koje je poglavlje o biogorivima. No, u tim segmentima HERA-ina je uloga minorna, sada o njima ne bi posebno govorila, tu se uglavnom radi o davanju ili produžavanju dozvola za obavljanje energetske djelatnosti. Također postoje izvješća unutar poglavlja električne energije koja obrađuje energetsku učinkovitost o kojoj će u budućnosti biti sve više riječi i s kojom će se i HERA sve više baviti, a o efektima implementacije energetske učinkovitosti još je prerano govoriti jer se čekaju podzakonski propisi koji će detaljno opisati obveze energetskih subjekata. Sigurna sam da će u budućnosti energetska učinkovitost dobiti svoje poglavlje u našem izvješću. Poštovane dame i gospodo zastupnici, pozivam vas da nakon što detaljno pogledate naše izvješće, uputite HERA-i bilo kakva pitanja u vezi njega, a mi ćemo kao i do sada odgovoriti na svako postavljeno pitanje

Hvala g. potpredsjedniče i pozdravljam gđu. Tomašić da primijetim slijedeće, ovaj izvještaj ne govori o onome što je najvažnije, o energetskoj sigurnosti RH koje nikad niste podnijeli taj izvještaj. zašto ste odobrili i popustili pritisku Ministarstvu energetike da umanji tarifu na prijenos električne energije, dalekovodnim mrežama, HEP-u i na taj način ste oštetili, sudjelovali u oštećenju HEP-a na godišnjoj razini od 300 milijuna kuna. Ta firma će imati manji prihod od 300 milijuna kuna, pomažete li time, da se ona financijski oslabi i za neko vrijeme privatizira na sceni. Vašim mandati u HERA-i traju najduže u Europi, 7 g. umjesto 5, takav mandat imaju samo suci Vrhovnog suda u Americi. Zašto se ne stavi u pogon Hidroelektrana Dubrovnik? Već se izgubilo 20 milijuna eura, po mojim informacijama, ništa se ne čini. Dakle, energetski smo nesigurni, ovaj izvještaj ne vrijedi ništa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo. Drugu repliku traži gospodin Bulj. Hvala lijepo. Povlaštena cijena za obnovljive izvore energije u dostizanju znači postotaka koje nam je EU nametnula, umjesto da jačamo sigurnost nacionalnu sigurnost, energetsku sigurnost. Ono su se poticale strani investitori, gdje godišnje milijardu i pol, uz blagoslov HERA-e naravno, milijardu i pol kuna naši građani i građanke plate i to odlaze u skuplju cijenu, i to odlazi u biti u džepove stranim investitori, koji su vlasnici vjetroparkova. Dok u isto vrijeme, za mirkosolare, uvažena gospođo, HERA nije davala ljudima, koji su ispunili sve uvjete, imale su sve dozvole i od HEP-a i svih, mikrosolare na svojim privatnim objektima, kućama, niste dali.

Poštovana zamjenice, sami ste naglasili u svom izlaganju kako je HERA samostalno i neovisno tijelo. Naime, HERA je kao regulator u nadležnosti za mrežarice i tu ima prostora, za smanjenje cijene električne energije i vi to jako dobro znate. Ono što bi ja htjela, da vi, kao nadležno regulatoran agencija, počnete objavljivati planove investicije svih onih koje nadzirete i na osnovu kojih formira se cijena struje. Jer kada bi to bilo vidljivo, onda bi vidljiv da oni zapravo, kojima vi formirate cijenu, upravo te investicijske planove ne ulažu u razvoj, nego i na sponzorstva i na pokroviteljstva. A vi prešutno to sve šutite, tako da niti ste samostalno, niti ste neovisno tijelo.

da vi ne možete govoriti dakle, mimo odluka vlade i da niste neovisno tijelo. Ovdje vam je Zakon o mikrosolarima, ne znam koliko vam je poznata činjenica, da Maribor ima više mikrosolara od Hrvatske. Da je taj zakon stoji u ladici. Danas smo saznali da je cijena struja, za privrednike i industriji jednaka kao i u Austriji i Francuskoj. Kako mislite da bi neki, kako misliti da naša privreda može biti uopće konkurenta s takvom strujom. I po novom pravilniku HERA će moći određivati godišnje 4 puta, tj. moći će mijenjati 4 puta regulirati cijenu. Do sada je bilo 2 i je li to u uvodu neku novu nesigurnost što se tiče cijena

stanje onakvim kakvo jest. Dakle, on ne može biti drugačiji, jer to je, takvo je stanje u Hrvatskoj. Dakle, ali mislim da je zakasnio, kao što je i drago mi je da ste to sami spomenuli u svom uvodnom uvodnom obrazlaganju, zato što ovaj izvještaj ima navedene i određene mjere koje bi trebalo poduzeti u cilju energetske neovisnosti, u cilju stabilizacije, tržište energenata u Hrvatskoj, koje bi trebala provoditi vlada. A budući da mi danas, raspravljamo u izvješću iz 2017. g. to su sve zastarjeli podaci i samo pokazuje da ova vlada nema ni plan ni program, niti se zna nositi s ovim problemima. Dakle, u ovom izvješću je recimo jedan podatak zanimljiv, da je u 2017. g. dolazi do povećanja korištenja plina za 15% u odnosu na godinu prije, vjerojatno zato jer je bio dostupan, a nama u ponedjeljak recimo poskupljuje plin u cijeloj Hrvatskoj i to više neće biti tako,

Danas smo ovdje prilikom traženja stanki, maloprije čuli, da sa 1.4. poskupljuje električna energije. S obzirom da to nije točno, s obzirom da to je ustvari namjerno obmanjivanje naših građana, ja vas molim, da jasno i glasno pojasnite u svom ili završnom izlaganju ili sada u odgovoru na repliku, da cijena električne energije, građanima se ne mijenja ni jedne jedine lipe sa 1.4. i isto tako ni poduzetnicima ni gospodarstvu. Onima koji imaju ugovore s opskrbljivačima, neće se promijeniti ni jedene jedine lipe, a eventualno će se promijeniti onima koji su svjesno i namjerno možda raskidali te ugovore kako bi dobili povoljniju cijenu, nego što je to bilo ugovoreno s njihovim dobavljačima, pa zbog toga ste morali promijeniti metodologiju, za one koji su u sustavu zajamčene opskrbe, dakle, samo gospodin Miro Totgergeli ovdje i nastaviti će raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice predsjednika Upravnog vijeće HERA-e. Izvješće je korektno napravljeno i samim time ispunjena je obveza prema zakonu o regulaciji energetske djelatnosti, gdje je HERA dužna podnijeti izvješće Hrvatskom saboru. Napravljena je analiza energetskog sektora u RH, prema podacima koje agencija prikuplja i prikazano ostvarenje proračuna HERA-e za 2017. godinu. Što se tiče električne energije, prema izvješću za 2017., najbitnija promjena u odnosu na 2016. godinu je izdvajanje djelatnosti opskrbe električnom energijom, koja se obavlja kao javna usluga, dakle, govorimo o univerzalnoj i zajamčenoj usluzi iz operatora distribucijskog sustava. Javna usluga opskrbe ista je na cijelom području RH, po javno objavljenim cijenama i u tu svrhu krajem 2016. godine osnovano je novo društvo HEP-Elektra d.o.o. koje to i provodi. Cijene električne energije u RH određuje se na tržišnoj osnovi, uključujući i cijene električne energije u okviru univerzalne usluge, na koju pravo imaju kupci iz kategorije kućanstvo, a iznimka je zajamčena opskrba, za koju HERA određuje tarifne stavke koristeći posebnu metodologiju. Od 1. siječnja 2017. godine uveden je jedinstveni račun za električnu energiju svim krajnjim kupcima na mreži niskog napona, dakle, svi kupci na niskom naponu, koji su tada dobivali dva računa, jedan za električnu energiju od opskrbljivača i drugi za naknadu za mrežarinu od Operator distribucijskog sustava, počeli su od svojih opskrbljivača dobivati jedinstveni račun. Isto tako, od 1. siječnja 2017. godine, smanjen je PDV na električnu energiju za 13%, ali je zato od 1. rujna 2017. povećan iznos naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visoko učinkovito kogeneracije na 0,1 0,1 kn po KWh, čime je promijenjena struktura ukupne cijene električne energije. Što se tiče potrošnje, iz izvješća vidimo da je potrošnja električne energije veća za 2,96% u odnosu na 2016. godinu, dok je vršno opterećenje

a minimalno je bilo svega 1300 MW, što je značajna razlika između minimuma i maksimuma. Ovo je treća godina za redom da je vršno opterećenje hrvatsko elektroenergetsko sustava zabilježeno tijekom ljetnih mjeseci. U prijašnjim godinama vršno opterećenje uglavnom se javljalo u zimskim mjesecima. Što se tiče proizvodnje, 2017. godina bila je izrazito sušna godina, kao što je i prvi dio, recimo ove 2019., a to je imalo za posljedicu smanjenje proizvodnje električne energije iz hidroelektrana te se značajna količina električne energije, odnosno 41% nabavlja iz uvoza. Od nabavljene električne energije iz uvoza, kao što smo već čuli, 3 TWh, podmireno je iz nuklearne elektrane Krško, a znači 4,4 TWh iz neto uvoza. Proizvodnja po po vrsti proizvodnje, hidroelektrane 46, termoelektrane 37, vjetroelektrane 11 i obnovljivi izvorni energije 4,95%. Nadalje, prijenos i distribucija električne energije u RH su regulirane energetske djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge. Postoji jedan operator prijenosnog sustava, a to je HOPS, i jedan operator distribucijskog sustava, HEP ODS. Dužine njihovih mreža u 2017. na 400 kV imaju 1247 km, na 220 1213, na 110 kV 5239 km prijenos, dok distribucija upravlja sa mrežom od 35 na niže kW

a 0,4 kV, dakle niskonaponske mreže, 62 201 km. Priključaka ima 36 579 km. Gubitci u distribucijskoj mreži u 2017. godini iznosili su 1,34 su 1,34 GWh, odnosno 8% nabavljene električne energije u toj mreži, što je više nego u 2016. godini. Ono što zabrinjava je udio netehničkih gubitaka, u ukupnim gubitcima, koji prema izvještaju iznose oko 50%. stoga je dobro što je HERA od HEP ODS-a tražila intenzivnije provođenje mjera, kao što su provjera priključaka i brojila te druge mjere smanjenja neovlaštene potrošne električne energije. Rezultate tih mjera vidjet ćemo u onom izvještaju koje ste vi najavili za 2018. godinu. Gubitci u prijenosnoj mreži su 1,9% ukupno prenesene električne energije u toj mreži i to su najniži gubitci u razdoblju od proteklih 8 godina, što se tiče prijenosa. Bilo je ovdje spominjanja da li mogu HEP, tj. HOPS i HEP ODS dovoljno ulagati u mreže, pa evo, HOPS je u 2017. godini investirao 443,3 milijuna kuna, dok su investicije HEP ODS iznosile 923 923 milijuna kuna. Ako pogledamo kroz godine, što je prijenos ulagao odnosno koliki su iznosi investicija, onda možemo vidjeti da je 2017. godina u zadnjih 5 godina jedna od gdje je najviše ulagano u investicije, dakle, ta konstatacija da prijenos nema dovoljno sredstava ne stoji jer iz godine u godinu sve više ulažu upravo u mrežu. Što se tiče distribucije, zanimljivo je da su, recimo, 2014. godine od ukupnih investicija, tada 880 milijuna kuna, investicije za elektroenergetski uvjet i priključenja, znači za priključenje novih kupaca su iznosili 1 četvrtinu toga, a 2017. godine su se podigli u ukupnom iznosu i sad čine jednu trećinu ukupnih investicija, što znači da ustvari od 2014. do 2017. imamo porast ulaganja u nova priključenja. Tarifne stavke prema izvješću za prijenos električne energije i za distribuciju električne energije za 2017. godinu nisu se mijenjale u odnosu na 2016. godinu i prosječno ostvarene cijene korištenja mreže za sve kategorije kupaca iznose 8,4 lipe po kW za prijenos i 22,2 po kW za distribuciju električne energije. Jedini pružatelj usluga uravnoteženja elektroenergetskog sustava i pomoćnih usluga sustava 2017. godine bila je HEP proizvodnja d.o.o. Na kraju 2017. godine broj obračunskih mjernih mjesta električne energije bio je oko 2,39 milijuna, ukupna prodaja električne energije krajnjim kupcima iznosila je 16,6 TWh, što je 3,8% više nego 2016. i taj porast ukupne potrošnje rezultat je porasta potrošnje kupaca iz svih kategorija a udio kućanstva u ukupnoj prodaji električne energije 38,8% dok je udio poduzetništva 61,2%. Došlo je do neznatnog porasta udjela prodaje električne energije krajnjim kupcima iz kategorije poduzetništvo u odnosu na 2016. godinu. Prosječne cijena električne energije za krajnje kupce u okviru univerzalne opskrbe, dakle kućanstvo to je ona HEP Elektra, u 2017. godini iznosilo je 0,45 kuna po kW, to je bez mrežarija i PDV-a. Kvaliteta opskrbe električnom energijom definira se i prati s obzirom na pouzdanost napajanja kvalitetu napona i kvalitetu usluga uz postupno uvođenje financijske kompenzacije kupcima nakon uvođenja zajamčenih standarda kvalitete opskrbe električnom energijom. Sustav poticaja za ukupno proizvedenu električnu energiju iz elektrana koje su uključene u sustav poticanja u 2017. godini isplaćeno je oko 1,9 milijardi kuna. Prosječna cijena električne energije koja je u 2017. godini isplaćena povlaštenim proizvođačima je 0,84kn po kW a na tržištu je cijena 0,38kn po kW. Ako malo pogledamo te prosječne cijene po pojedinoj vrsti postrojenja u sustav poticanja onda ono što je isplaćeno po kW za sunčane elektrane 1,93kn po kW, za hidroelektrane 0,96kn po kW, za vjetroelektrane 0,74kn po kW, za elektrane na biomasu 1,26kn po kW, elektrane na bioplin 1,28kn po kW, elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 0,38kn po kW i za kogeneraciju 0,53kn po kW. Dakle prosjek cijena na burzama je 0,38kn po kW. Toliko o električnoj energiji. Što se tiče prirodnog plina prema izvješću u 2018. godini ukupna količina prirodnog plina na ulazu u transportni sustav iznosila je 348 milijuna kW što je 17% više u odnosu na 2016. godinu. Od toga domaće proizvodnje 34,6%, što je 3,1% od prethodne 2016. Iz uvoza je u sustav ušlo 55,5% što je 39,9% više nego 2016. a iz podzemnog Skladišta plina Okoli, u transportni sustav ušlo 9,9% ukupno transportirane količine što je 20% manje u odnosu na 2016. Ukupna količina prirodnog plina na izlazu iz transportnog sustava tisuće 340 milijuna kW što je 17% više u odnosu na 2016., dakle imamo porast. Od toga je krajnjim kupcima koji su izravno spojeni na transportni sustav, otpada 52,4%, kupcima na distribucijskim sustavima 34,5%, što je isto 3,1% u odnosu na 2016. a u podzemno Skladište plina Okoli isporučeno je 13% ukupne količine što je 28,9% više nego u 2016. godini. Prema podacima opskrbljivača plinom krajnjim kupcima je u 2017. godini iz distribucijskih sustava ukupno isporučeno

Usluga transportnog plina u 2017. koristila se u 49 opskrbljivača plina udruženih u 13 .../Govornik se ne razumije./... skupina. S obzirom da mi je vrijeme isteklo

I sada je gospodin Saša Đujić ispred Kluba zastupnika SDP-a. kolegice i kolege. Evo žao mi je, dao bih ja kolegi svojih 5 minuta da završio ovo iscrpno svoje izvješće brojkama da se to može ali na žalost ne ide, pa ću ja skratiti svoju raspravu. Dakle, ja sam već rekao, ovo izvješće je zadovoljavajuće jer je ono prikaz brojki i stanja u državi onakvih kakvi jesu. Ali je zakašnjelo jer se odnosi na 2017. godinu i meni je katastrofa da mi danas raspravljamo o izvješću starom 2 godine jer građani Hrvatske od tih brojki i slova šta se dešavalo u 2017. godini nemaju ništa. Dakle, u ovom izvješću je naveden niz mjera koje bi Vlada trebala napraviti da osigura energetsku neovisnost Hrvatske, da napravi energente jeftinijim i pristupačnijim hrvatskim građanima i mi danas u Hrvatskom saboru raspravljamo o nečemu što se dešavalo prije 2 g. a uopće ne znamo pravo stanje stvari u Hrvatskoj danas osim što znamo da u ponedjeljak građanima poskupljuje plin u cijeloj Hrvatskoj, to je HERA objavila na svojim stranicama i to je točan podatak, dakle u ponedjeljak će prosječno poskupiti plin 275 kn, prosječno po kućanstvu u Hrvatskoj, u ponedjeljak i nažalost to nije prvoaprilska šala nego je to odluka ove Vlade, u ponedjeljak će poskupiti cijena struje dobavljačima struje. E sad ja bi volio da mi netko ovdje kaže da garantira da to neće proizvesti poskupljenje struje do kraja godine i za hrvatske građane. Nažalost vjerujući nekakvim tržišnim tržišnim uvjetima i kak to funkcionira, ja mislim da do kraja godine možemo očekivati i poskupljenje struje. Interesantno je kako se ta poskupljenja dešavaju evo recimo konkretno za plin. 1.4. na kraju sezone grijanja ajmo to tako reći, kada se očekuje smanjena potrošnja plina u slijedećih 6 mj. preko ljeta jer grijanja više neće biti pa onda oni koji poskupljuju cijene plina očekuju da naši građani to neće ni primijetiti i zbog toga se to uvodi od ponedjeljka i zbog toga ja mislim da je to sve smišljena akcija kada i kako će poskupiti energenti u Hrvatskoj. Dakle ova Vlada nema ni plana ni strategije energetske neovisnosti i sigurnosti naših građana, meni je nelogično da se hvale s jedne strane iznenadnim punjenjem proračuna, odličnim prilivima, stabilizacijom hrvatskih financija a s druge strane svakodnevno smo svjedoci sve većeg i većeg opterećenja naših građana raznoraznim stvarima, od energenata, odvoza smeća i raznoraznih drugih nameta, poreza itd. to je nešto što pokazuje da ova Vlada po tom pitanju ne radi ništa. Kada pričamo o električnoj energiji, ja čekam tu liberalizaciju tržišta konačno. Meni nije jasno zbog čega država i Vlada ne da građanima da proizvode električnu energiju u nekakvim svojim solarnim panelima, u nekim svojim prostorima. Zašto je taj broj ograničen? Zašto samo neki u Hrvatskoj mogu to proizvoditi? Ovi podaci pokazuju da više od 40% kad je električna energija u pitanju, 55% energije mi uvozimo ogromne površine u Hrvatskoj, u našim otocima, u našem priobalju koji imaju ogroman broj sunčanih dana godini, zbog čega se ljudima tamo ne da da proizvode struju doma i da višak prodaju u HEP, zbog čega? Smijte se vi kolega Totgergeli, vi ste tu čitali ove podatke, brojke i slova iz 2017., to je vama to ali ova suštinske probleme vi ne dajte odgovore u HDZ-u ili štitite nečije lobije, evo mene bi to zanimalo. Znači ja dobivam prigovore od ljudi svaki dan, zašto ja doma ne mogu proizvodit struju kao ljudi, kao građani u cijeloj Europi za svoje potrebe i za prodaju u HEP-u viška, zbog čega? Zašto se to ne da? Čiji interes se tu štiti? To su pitanja. A s druge strane, radite energetsku neovisnost, ja ću opet spomenuti LNG na otoku Krku. To vam je politika ove Vlade, protiv volje građana, protiv planske dokumentacije, protiv zakona ove zemlje dovući stari olinjali brod za koji nema nikakvih interesa jer se na natječaj nitko nije javio onda Vlada naređuje državnim poduzećima da se ona moraju javiti na natječaj, da oni moraju graditi i to je vama energetska politika. Energetska politika koja se vodi oko ega ministra Čorića, ega pojedinih ljudi u ovoj Vladi a na štetu hrvatskih građana i to je ono što HDZ radi a ne bi trebao radit. Trebao bi raditi neke druge stvari ali sam ovaj izvještaj u 2017. g. i stanju energetskom stanju Hrvatske u 2017. g. koji se danas u 2019. raspravlja u Hrvatskom saboru je još jednom ruganje vladajućih hrvatskim građanima. Tko meni može objasniti da građane danas zanima ovi megavati, kilovati, koliko je ko, šta ljudi od toga imaju? Koliko je u 2017. proizvedeno, šta je poticano, šta nije poticano? Njih zanima samo od ponedjeljka koliko će im koštat struja, koliko će im koštat plin, koliko će to morat platiti, koliko će manje imat za svoju djecu i za neke svoje potrebe zato jer moraju plaćat više energente zato što Vlada ne provodi politiku i ne radi na stabilizaciji energetske sigurnosti u našoj državi, to su pitanja o kojima bi trebali raspravljati u ovom Viskom domu a ne ubit građane sa raspravom od sat vremena čitanja ovdje brojki i slova, zastarjelih koji pitanje više dal' su danas uopće točni. Evo to sam želio reći i ja neću ulazit u te brojke i slova iz 2017. g. Dakle ono što nama treba ovdje je rasprava o energetskoj sigurnosti zemlje i o našoj i kako građanima olakšati život i smanjiti njihove troškove i opet govorim, u svemu moramo bit zadnji, u svemu Hrvatska mora bit zadnja i nije mi jasno zbog čega mi ne dozvolimo recimo opet, još ću jednom reći ovo da ću jednom reći da ljudi sami mogu doma proizvodit struju. Evo vi se smijte iz HDZ-a, ja znam da je to vama kvantna fizika jer da to znate riješit onda bi to riješili a ne bi ovdje pričali o poticajnima i megavatima i brojkama i slovima što smo mi svi dobili prije godinu i pol dana pa smo mogli pročitati 211 stranica, imali smo vremena a vjerojatno ovo izvješće koje će doći za 2 mj. ovdje na raspravu ćemo imat vremena čitat i još slijedećih godinu i pol dana pa ćemo onda vidjet šta unutra piše pa ćemo za 2 g. možda raspravljat o nečemu šta je bilo u 2018. g. Uglavnom, žalosno i jadno i nisu nikakve dezinformacije, nisu nikakve obmane, od ponedjeljka poskupljuje plin u Hrvatskoj, u cijeloj Hrvatskoj, najskuplje u Dalmaciji, to je HERA objavila na svojim stranicama, poskupljuje struja za dobavljače što mislim da će do kraja dovesti do poskupljenja struje za sve hrvatske građane i to je politika ove Vlade i to treba jasno reći. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. G. Boris Milošević ispred Kluba zastupnika SDSS-a.

Agencije, poštovani kolegice i kolege zastupnici. Raspravljamo o izvješću jedne jako moćne državne agencije, koja ima jako velike ovlasti. Sama za sebe kaže i propisi kažu da je samostalna i neovisna, formalno registrirana kao ustanova. Ima javne ovlasti, pa što znači da može donositi podzakonske propise da može rješavati o upravnim stvarima, a isto tako da može pokretati prekršajne postupke. Na čelu ove jake i moćne javne javne ustanove, je Upravno vijeće od 5 članova, koje bira upravo ovaj Visoki dom na 7 g. Profesionalno sam se dosta bavio agencijama i drugim pravnim osobama sa javnim ovlastima, ali neću danas govoriti o tome, neću govoriti o organizaciji HERA-e i onome što bi HERA trebala poboljšati u svom radu, nego ću reći o onome što piše u izvještaju. A u izvještaju piše, HERA naglašava svoju ulogu zaštite kupca, kako HERA, bar prema izvještaju radi tu svoju funkciju, štiti kupca. Kaže, da se zaštita kupaca radi na više načina, a jedno od tih načina je rješavanje pojedinačnih žalbi i prigovora kupaca, dakle, temeljem javnih ovlasti, a s druge strane i donošenjem propisa kojim se regulira pojedino tržište energije. Dakle, kupci, odnosno, u ovom slučaju, to nisu samo građani, ali uvijek nekako mislim na građane, mogu štiti svoja prava pred HERA-om na način da pokreću, da podnose razne podneske ili da pokreću, odnosno, podnose, ulažu žalbe ili prigovore protiv dakle, onih koji im energiju isporučuju. Ja isto mislim da je ovo važno ili da tu treba staviti naglasak i da treba najviše štiti upravo one kupce koji su stekli status ugroženog kupca, a to su, dakle, oni naši građani, koji prema propisima o zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi, su zapravo u socijalnoj potrebi, socijalno su ugroženi i zapravo treba im pomoći, da mogu podmiriti svoje obaveze, odnosno, da mogu imati pristup prvenstveno elektroenergetskoj mreži, odnosno, struji. HEP je radio analizu tih žalbi i prigovora građana, dakle ne samo građana, ali najviše građana i u biti ja sam pogledao tu analizu i došao sam do zaključka da taj rad i njihova uloga, zapravo nisu prepoznate od građana. Meni je jednostavno nevjerojatno da u cijeloj 2017. žalbi prigovora iz područja električne energije koje su zaprimljene u HERA-i ima ukupno 185. Dakle, imamo na milijune potrošača i imamo samo u cijeloj godini samo 185 prigovora. To znači po meni ili da su kupci stvarno zadovoljni uslugama, da nemaju nikakvih problema na terenu, u svakodnevnom životu ili znači da vas građani nisu prepoznali. Meni se čini ovo više drugo, da vas građani nisu prepoznali. Ako vas građani nisu prepoznali, to znači da ne radite dobro svoj posao zaštite kupcu. Ja sam pogledao vaše stanice, tu ima jedan fini letak za kućanstvo, krajnjih kupaca, dakle, iz kategorije kućanstvo i gdje se objašnjavaju prava građana na koji način da se zaštiti kome da se obrate, ali prema ovoj statistici, građani za vas ne znaju, građani za vas nisu čuli i građani se, dakle, vama ne obraćaju. I mislim da s te strane morate poraditi na svojoj vidljivosti, prepoznatljivosti i građani moraju znati za vas. Morate surađivati s udrugama potrošača i morate se na svaki drugi način približiti građanima, ne biti zatvoreni jer mislim da ovih 185 prigovora i žalbi ne odgovaraju životu. Ono drugo što sam htio reći u svome izlaganju i naglasiti je, povezanost s prvom točkom danas o kojoj smo razgovarali, a danas smo govorili o zemljišnim knjigama dakle, radi se o obnovi priključaka na elektroenergetsku mrežu, onih građana koji su to imali prije rata, povezano sa problemom legalizacije objekata, porezano s problemom rješavanje vlasničko pravnih odnosa. Tu imamo 2 strane tog problema, prva je strana operatore, koji kada želi izgraditi nekakvo postrojenje ili objekt, kako bi omogućio građanima na nekom području da imaju pristup struji, moraju pribaviti, evo, ja sam našao jedan dopis, gdje oni moraju pribaviti nekih 20-tak papira. I ok, takvi su propisi i to je u redu, neka oni to pribave, a zašto im otežavati? Zašto otežavati sa propisima u situacijama gdje nemamo riješeno vlasničko pravne odnose, u situacijama, gdje oni moraju objekt napraviti na zemljištu, koje ima 20 vlasnika? A od tih 20 vlasnika, 19 nitko ne zna gdje su ili su davno pokojni i onda tražimo nasljednike i nikako se ne mogu pronaći. Tu onda imamo zastoj u projektu i onemogućavamo dakle, pristup građanima koji tu žive da dobiju pristup energiji i tu o jako otežava obnovu elektroenergetske mreže u onim krajevima gdje je ono prije bila. S druge strane, dakle, taj program sanacije i obnove elektroenergetske mreže, kako se nekada zvao i koji sada pokušavamo gurati u mandatu ove vlade, da ti ljudi konačno dočekaju priključak na struju, oni također imaju isti problem, oni nemaju riješene vlasničke odnose na svojim kućama i onda imaju problem da dobiju priključak. Mi smo govorili jutros o Zakonu o zemljišnim knjigama, kako je to veliki problem, da država još uvijek nije upisala sve svoje parcele, sve svoje zemljište i trebati će joj sigurno još nekoliko narednih godina da taj posao završi. A gdje su građani? A ti građani u tim ruralnim područjima su stariji, nemaju znanje, nemaju više ni životne snage, nemaju ni entuzijazma, nemaju ni novca, da rješavaju svoje vlasničko pravne odnose, a to je jedan od uvjeta da dobiju priključak. Ja bi sada ovdje cijeli dan mogao pričati o pojedinačnim, konkretnim slučajevima, koji se vama, izgleda nisu obraćali, jer nisu u ovih 185 slučajeva, ti građani pokušavaju riješiti svoje pitanje kako bi dobili priključak. Pa ne govorim o ovom slučaju koji sam spominjao danas, gdje 12 g. pokušava riješiti pitanje vlasništva nad svojoj kućom. Vi imate javne ovlasti da mijenjate propis, vi imate ovlast da donosite opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Ja apeliram da taj propis izmijenite, da ga prilagoditi životu i životnim uvjetima i životnim sredinama i stvarnosti koja se oslikava uprava u gruntovnici, neriješenim vlasničko pranim odnosima, neriješenim zemljišnim knjigama. Ja bi volio da mi imamo uredne zemljišne knjige i uredno vlasništvo, da je gruntovnica svima 1/1 onda bi mogli mi razgovarati o ovim uvjetima. Dok nije takvo, iluzorno je očekivati da općem uvjetima piše, da samo vlasnik može dobiti priključak, ako bi poslali neku inspekciju na teren, da isključi svim onim kupcima, koje nisu riješili svoje pitanje vlasništva, bilo gdje u Hrvatskoj, pa čak i u urbanim sredinama, pa isključili bi pola Hrvatske. Pola Hrvatske ne bi imalo pristup struji. Dakle, prilagodimo propise životu, nemojmo kažnjavati građane propisima, jer svaki dan bez struje je jedan dan previše. Hvala.

Hvala vam

Sljedeći Klub zastupnika je ovaj Živog zida i SNAGA-e, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite.

Željko (HDZ)** Sad ćemo se vratiti točci koju smo načas bili prekinuli i klubovima zastupnika i sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite.

Hvala vam energetski sustav. Međutim, ja ne znam jeste li svjesni kada govorimo o ovome da je ugrožen nacionalna sigurnost, energetska sigurnost, zbog toga što je HERA kroz prste pustila u biti dozvolila zajedno uz pomoć politike jel niste neovisno tijelo što bi trebali da umjesto da obnovljivi izvor energije uz naše bogatstvo sunca imamo mikrosolare, mi smo dozvolili da vjetroelektrane u stranome vlasništvu niti jedan dio u vjetroparkovima i vjetroelektrani nije iz RH, milijardu i po kuna godišnje ide iz džepova naših građana a milijardu od znači još onih koji su znači ukupno 2,5 milijarde kuna. Zbog takvih manjkavosti, to su velike štete za naše građane a taj novac se izvlači van. Da smo ugradili mikrosolare za ovaj iznos novca, danas ne bi imali energetski siromašne građane koji gdje država 500 milijuna kuna godišnje daje za ogrjev, država, lokalna samouprava, za ogrjev našim građanima siromašnim. Mogli smo na svaku ustanovu, na svaku kuću ugraditi mikrosolar, imati neovisne obitelji i ne bi bilo više energetskog siromaštva. MOST nezavisnih lista je već dugi niz stoji taj zakon u proceduri, Zakon o mikrosolarima i ne samo što bi neovisnost energetsko siromaštvo smanjili šta više ne bi trebali ljudima plaćati, izdvajati taj novac država nego bi se pokrenula proizvodnja jer svaki dio mikrosolara, solara, solarnih panela može se proizvesti u Hrvatskoj i oni koji će postavljati što znači da su učinjene velike štete a vi ste kao agencija to morali zaustaviti a reći ću vam primjer. Čovjek je na svoj objekat postavio mikrosolare 2013., solarine panele, kW, točno 30 kW, to je sve skupa platio 60 000 eura, dobio je dozvole od HEP-a, sve važeće dozvole međutim nije dobio on bez obzora šta se tada pozivalo na obnovljive izvore energije nego su dobili vjetroparkovi koji su u stranom vlasništvu, ponavljam. Znači taj taj što kad se nije dobio po kriterijima koji su bili, samo čuo sam da je to bilo dijeljeno minutu prije ponoći. Iz svega ovoga ispada da ispada da sve ide iz džepa građana, ne koristimo naše sunce koje imamo, koje priroda i bog nam dao nego pogodujemo stranim interesima koji je provučen kroz zakona 2015. na sjednici Zorana Milanovića koji je provukao ministar tadašnji Ivan Vrdoljak, sad koalicijski partner HDZ-a gdje je u biti ugrozio i energetsku neovisnost naših građana a i nacionalnu sigurnost jer samim tim zbog tog što imamo uvjete dao je strancima mogućnost da zarađuju po povlaštenoj cijeni ogroman novac zbog čega je poglavito u Dalmaciji najviše vjetroelektrana, po tom bi trebala bit skuplja struja ali evo država će to subvencionirati, u konačnici u proračun državni je od naših građana. Moći će 4 puta mijenjati cijenu godišnje, po ovim informacijama niste potvrdili da ili ne da od ponedjeljka poskupljuje plin, znači 6,9%, u Slavoniji u sklopu projekta Spas za Slavoniju, Slavoncima će poskupjeti 7,7% plin tako da će ljudi osjetiti na džepu i ovo što je ostalo ljudi, umjesto da imamo jeftiniju energiju za naše poduzetnike, evo ja samo gledam sliv rijeke Cetine koji proizvodi 60% hidroenergije u RH gdje imamo i jedno od najstarijih, Kraljevica 1912. g. napravljenu hidroelektranu, gdje imamo najveće jezero pitke vode Peruča gdje ste također namjeravali štetni projekt termoelektranu Peruča, gdje se namjeravalo, jel', ministrica Burić tj., njen suprug. Imamo znači 6 objekata, 5 hidrocentrala i onda imamo rentu i grad Sinj nema rentu. Nema ni gospodarstvenik najviše energije proizvodi sliv rijeke Cetine a struja je skuplja tj. ista kao našim poduzetnicima kao i u Francuskoj, odakle nam tu konkurentnost? Zbog čega ta područja koja samo eksploatiraju se ako je 60% hidroenergije sa sliva rijeke Cetine, a ta područja iseljavaju, zbog čega nemaju pa barem poduzetnici, povlaštenu na tome području a nemamo ljudi, nemamo poduzetnika jer nemaju nikakve prednosti i sve je došlo u Zagreb a ono što nije u Zagrebu, otišlo je vanka, vani u Irsku i Njemačku, zbog čega nemaju povlaštenu struju, o tome trebamo govoriti. HERA znači nije neovisno tijelo, ja ću ući, ja sam otišao malo šire, HERA nije neovisno tijelo isključivo zbog toga na ovome primjeru gdje je čovjek 100%-tni invalid Domovinskog rata, gdje je na svoju kuću rekao sam, svoj objekat 60 000, gdje je 30 kw ugradio mikrosolare, 2013., to mu propada, trune sve, spremno bilo za uključit u mrežu, ima znači sve dozvole važeće od HEP-a, svih mjerodavnih tijela, međutim on to nije dobio ali vjetroelektrane jesu. O još jednom, ponovit ću ono što sam rekao i na početku. Zašto prostor ako imate vi, a vi ga nadzirete tj. investicijske planove koje vi odobravate HEP-u jer HEP ima dobit, taj novac se troši na sponzorstva i pokroviteljstva a ne u investicijski razvoj. Pa evo u, ja ću vam reći iskreno, mislim zbilja iskreno, ja sam vodio prosvjede, doslovno kad bi vrabac pao na žice gole kao u, ne znam za vrijeme vestern filmova, nestajalo bi struje, kad bi puhnulo u Osijeku, puhala bura ili dolje bi nestalo struje. Kad bi se naoblačilo u Italiji, nestane struje. Žice vise, infrastruktura niskonaponske mreže katastrofalna, nešto je se pomaklo u jednom vremenu krajem 2016. se pomaklo, nešto se ulagalo u trafostanice u izmjene, međutim još uvijek je stara infrastrukture, to su vam one gospođo žice koje vise, pa čovjek kad je čistio dimnjak, da bi se, umalo nije pao, uhvatio se za dvije žive, postoje, znate, prastaro, nije kabelirano, nije mu se dogodilo ništa, ostao je živ koliki je napon, a ljudi plaćaju normalan napon koji treba biti 220 W, je li tako kada dođete u mesnicu, ne morate platiti kilu mesa da vam mesar da 5 kila mesa. Stupovi od struje vise one čase, one što drže žice, prastare, to je se nešto promijenilo u određenim mjestima, međutim još uvijek uz same hidroelektrane koje sam nabrajao, zaseoci uz Peruču, zaseoci uz Zakučac, zaseoci uz Đale, znači u području cetinskoga sliva, to je katastrofalna situacija. Umjesto da imaju ljudi tu nekakve pogodnosti, oni imaju umjesto 220 W u biti, to provjerite, ja ne znam, ja sam ovdje čak i prosvjedovao prije 5-6 godina jer tu živim. Nešto se mijenja, pokušava se mijenjati, ali to bi trebalo promijeniti sve, mislim, minimalno je ljudima koji uslugu daje se, da im se da kvalitetna usluga. Tako vam je u Dalmatinski zagori u većini mjesta. jednostavno niskonaponska električna mreža je u katastrofalnom stanju. Ne znam kako HEP-u funkcionira, oni valjda raspišu natječaj koncesionarima koji moraju mijenjati tu niskonaponsku mrežu i ja vjerujem da tu treba ići brže, da mora ići brže, ne mislim, ne samo to što su štete kao potrošačima ljudima, nego štete na računala ili jednostavno kad upalit bojler, ugasi vam se računalo i televizija, ako upalite mašinu za pranje rublja ili suđa, ne može raditi jedno i drugo. Znači, jednostavno vi kao regulatorna agencija morate obratiti pozornost u tim krajevima jer ti građani plaćaju tu struju u iznosu od 220 W, a ne, ne znam koliko. Znam da ljudi se bune, mene zovu i prije, ja kao građanin živim na tome području, reagirao sam kod HEP-a, mi smo prosvjedovali, čak smo mislili popilati te stare stupe, pa nešto tek tada počeli reagirati jer jednostavno, bolje ih je ne imati, nego imati, oni su opasni bili po živote jer su, više o žicama, jednostavno se dolje saginju. Tako da, niskonaponska mreža je katastrofalna, a jedino što znate, znači, znate te dobit, ulagati u sebi za kampanju, a to su vam sva pokroviteljstva HEP-a su u biti kampanja vladajućih, bi vas zamolio da prekontrolirate sva pokroviteljstva. I da nam date u izvješće, ako znate koliko je pokroviteljstava išlo novca u pokroviteljstvo, koje je moralo ići u investiranje i razvoj. Mi te informacije nemamo. Što je s tom dobiti? Jer ne može biti niti jedna tvrtka država u državi, pa ni HEP, jer on, ja sam za to da on bude u vlasništvu države, to je strateška nacionalna tvrtka, nitko je ne smije otuđiti bez referenduma, što se pokušalo, ali ne može biti država u državi. I ta dobit se ne može dijeliti samo kroz sponzorstva i pokroviteljstva, da bi dobio HDZ izbore. Ili HNS, ne znam sad tko prevladava s tim. Znači, a dok sam rekao kakva je niskonaponska mreža, kakve su trafostanice, da vidite, ja mislim da je to atrakcija turistička. I one kada vide žice kako vise, one prastare, to je nezamislivo. još jednom, potrudite se, budite neovisno regulatorno tijelo, nemojte pogodovati stranim investitorima, zaštitite nas od onih koji u našem međuljudskom sustavu upravljaju s time, zaštitite naše građane, zaštitite nacionalnu sigurnost, sigurnost naših obitelji i da se ne izvlači dobit od naših bogatstava vanka, kao što je slučaj po pitanju vjetroelektrana, toga ste vi svjedoci, vi to znate, ali nećete reći da dobit koja je ogromna se izvlači vanka, a to su vjetroelektrane, umjesto da smo ulagali u solare. I vi morate to hrabri isto kazati, ako ste neovisno tijelo. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je ovaj Živog zida i SNAGA-e, u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući, dame i gospodo koji ste prisutni i prazne stolice koje su danas ovdje u velikoj većini. Danas pred Saborom su učenici i studenti koji zahtijevaju promjene u odnosu naše zemlje prema klimi i budući da je danas izvješće regulatorne Agencije za energetiku, htio bih ukazati na promašene politike hrvatske Vlade. Jedno od njih je orijentiranost fosilnim gorivima. Npr. izgradnja termoelektrana koje je Vlada podržavala, s jedne strane, a s druge strane izgradnja LNG terminala u Omišlju. Zašto je LNG terminal promašaj? Zato jer Hrvatskoj ne treba alternativni put za dovođenje plina jer već imamo put koji nam dovodi plin i koji je jeftiniji od tog puta kojeg Vlada planira već nama treba drugi izvori energije. Znači Vlada treba više truda uložiti u recimo postavljanje solara, imamo hrpu krovova u Hrvatskoj, pogotovo u Dalmaciji koji bi se bez problema mogli iskoristi za skupljanje skupljanje solarne energije. I kao što recimo jedan telekom operater postavi infrastrukturu telekomunikacijsku na neki objekt i zarađuje on od toga što tamo može puštati signal i zarađuje osoba koja je dala svoju kuću, odnosno objekt da se na nju postavi odašiljač tako bi mogli zaraditi i ljudi koji imaju nekretnine i HEP koji bi postavljao te električne instalacije. Znači imate win-win situacija, međutim umjesto win-win situacije koja bi išla u korist i HEP-u i građanima koji mogu besplatno ustupiti prostor za postavljanje te infrastrukture i svima koji će naravno trošiti tu struju mi imamo situaciju da Vladu to uopće ne zanima. Vladu ne zanima niti recimo pitanje električnih vozila. Znači država bi morala napraviti strategiju u transformaciji, znači vozila da se potiče vozila na električni pogon, da je više električnih punionica itd.., postaviti jasne ciljeve. Takvih ciljeva ova Vlada nema. Također imamo problem gole sječe naših šuma, ilegalne sječe, policija nažalost ne radi dovoljno da zaustavi sječu na tuđim parcelama koja se događa niti Hrvatske šume rade dovoljno po mojem sudu da zaustave golu sječu i rušenje zapravo jedne zelene, jednog predstavlja gubitak za naše društvo. Također Hrvatska mora napraviti iskorak od klasične poljoprivrede ka permakulturi. U permakulturi zajedno funkcioniraju voćke i povrće. Znači sve se uzgaja zajedno i dobiva se cijeli jedan šaroliki spektar plodova i puno je manja potreba za navodnjavanjem ili za obradom zemlje i općenito je puno manje rada potrebno uložiti. Međutim, država ne potiče recimo razvoj permakulturnih vrtova već potiče zapravo isključivo uzgoj monokultura. Zašto ako je monokulture potrebno gnojiti a permakulturu ne, ako je potrebno puno više energije i rada ulagati u monokulture nego u permakulturu a prihodi što se tiče proizvoda kod permakulture su ogromni. I vi možete sadnjom tzv. profitnih kultura čak i povećati prihod od permakulturnih površina u odnosu na tradicionalne. Također ova Vlada ne shvaća da mi imamo u Hrvatskoj odgovornost prema našem planetu i da način na koji se otpad zbrinjava u Hrvatskoj, način pri kojem golema većina otpada se ne razvrstava je jednostavno neadekvatan ali Vlada ponavljam ne čini ništa po tom pitanju. Nedavno ste imali velike oborine u Istri pa je onda smeće ono se rasulo po svuda itd. Nij mi jasno kako je moguće da se na takav način u 21 stoljeću gospodari u našoj zemlji. I ono što je također bitno, vidite, vi nemate u školama uopće obrazovanja o ovim pitanjima koje sam sad spominjao. Znači pitanja koja se tiču ekološkog uzgoja, odnosno permakulture ili recimo djelovanja čovjeka na klimu o tome uopće nema u školskom, u školskom gradivu. I ono što država radi je zapravo sada još jedan novi udar na građane gdje ne samo da ne razmišlja progresivno već i onima koji vjeruju u ovaj sustav koji polažu svoju nadu u Vladinu politiku zapravo otežava život na primjeru poskupljenja struje i plina. A zašto poskupljuju struja i plin? To je dobro pitanje, po mojem sudu jasno je ako država planira potrošiti veliki novac na izgradnju LNG terminala, ako je jasno da je plin tamo skuplji i da država zapravo tjera državna poduzeća da otkupljuju taj skuplji plin, ha jasno je da će onda i poskupiti i plin građanima. To je barem moj sud. Međutim, ova Vlada uvjerava ljude da ulazak u neprofitabilan projekt i kupnja skupljeg plina nema veze sa poskupljenjem plina za građane. A već sada je cijena plina velika i već je bilo tih poskupljenja neprekidno. I ja vas pitam gospodo, pa kako vi mislite da će država uspjet funkcionirati odnosno da će industrija opstati. Sami ste svjedoci toga da se ugasila prvo željezara u Sisku, onda se ugasila rafinerija u Sisku, sada je sve izvjesniji i stečaj tzv. velike brodogradnje. Znači i ta grana nam nestaje. I ako vi poskupite cijenu plina i cijenu struje, pa pitajte se kako će jedna Petrokemija kojoj je već i ova cijena koja postoji preskupa, prevelika, kako će jedna Petrokemija, kako će jedna Petrokemija opstati ako se poveća cijena plina, a plin im je najveći resurs. I vi poskupljenjem plina i struje za tzv. gospodarske subjekte, vi zabijate opet čavao u lijes naše ekonomije. I ja znam da je vama politika koja se vodi najbolja na svijetu i da smatrate da treba poskupiti, da treba ugasiti rafineriju u Sisku recimo, da treba gurnuti brodogradilište u stečaj itd. Ali šta ćete napraviti, ostati će ljudi bez radnih mjesta i ne može cijela ekonomija funkcionirati na turizmu. To nema nigdje na svijetu da da u zemlji koja nije tropska da je sve bazirano na turizmu jer samo tropske zemlje mogu imati stalan priljev turista, mi u Hrvatskoj to nemamo. I ne može jedna Dalmacija, koliko god oni rade, ne može ona sama za sebe vući ostatak države, daj shvatite to. Mora se država ravnomjerno razvijati. A vi ako nemate strategiju sa obnovljivim izborima energije gdje bi se recimo solari postavljali na kuće ili kolektori za grijanje tople vode, pa kako, vi, vama je rješenje LNG terminal i termoelektrana u 21. stoljeću. Sjećam se kada sam gledao u Maroku grad je valjda najveće solarno polje valjda na svijetu. Ja sam se zašokirao kada sam vidio kolika je veličina tog projekta i ulaganja. Doslovce oni u pustinji rade zapravo centar iz kojeg će zarađivati energiju. Ali mi u Hrvatskoj koji bi trebali biti pametniji od Marokanaca i napredniji od Marokanaca i razvijeniji od Marokanaca mi smo nažalost iza Marokanaca. Jedna Indija, jedna Indija ispred nas, svjetlosnim godinama po pitanju iskorištavanja solarne energije a Indiju se smatra zemljom trećeg svijeta. Zar nije to sramota? I meni nije jasno evo, uvaženi predsjedavajući, može li se uopće sjednica Sabora održavati kada nema predstavnika predlagatelja u Sabor? Evo ja molim da mi se da odgovor na to pitanje, trenutno nema. uvaženi predsjedavajući ja vas molim da se ovo obustavi dok predstavnik predlagatelja ne dođe. Naravno, predstavnik predlagatelja treba biti prisutan i cijelo vrijeme je bio prisutan, ovaj čas je izašao na trenutak van,

izvješća Agencije za energetiku. Njeno izvješće nije od mene pozitivno percipirano, zato jer se ne nudi nikakva vizija, ne nude se nikakva nova rješenja, ne nudi se nikakav progresivan ili novi pogled na stvarnost. Nama se nudi samo, ponavlja nam se priča ista, isti pogled na svijet koji vlada do '91. u Hrvatskoj spram energije vlada i danas 2019. Znači ništa se promijenilo nije. Još uvijek ova vlada je bazirana na vozilima koji su na fosilna goriva, još uvijek umjesto da se razmišlja o alternativi za nove načine stvaranja energije, oni sada rade LNG terminal. Pa to je i ekološki i ekonomski štetan projekt. Hoće graditi vlada termoelektrane. Kako da to podržimo? Permakulturu država ne podržava. Država žmiri nad golom sječom šuma i na kraju još poskupljuje struju i vodu, odnosno, struju i plin. Kada dođe do poskupljenja struje i plina i ono male industrije što je ostalo će biti razvaljeno. Pa već u mandatu ove vlade, HDZ-ove, premjera Plenkovićeve, već je objašnjenja i rafinerija, brodogradilišta ne rade. A što će biti sa petrokemijom? Ako se petrokemiji poveća opet cijena plina, pa oni ni ovu trenutnu cijenu ne mogu izdržati. Jeste svjesni što to za njih znači, dal vas je uopće briga? Bojim se da nije, bojim se da vi gledate iz osobne perspektive i mislite ako je vama osobno dobro, da je sve ok i ja vjerujem da je za vas sve ok i ja vjerujem da je vama u životu super i da ste vi sretni zbog pozicije u kojoj se nalazite. Ali pitajte se kako će petrokemija opstati. Ako petrokemija propadne, ostati će više od 1000 ljudi bez posla. I šta će ti ljudi? Ti ljudi će biti tužni. na, mislite malo na druge. Nemojte samo razmišljati o sebi, poteknite nešto, napravite nešto ljudi, molim vas. Hvala. Hvala lijepo. Ja se slažem apsolutno s vama da nije u redu da je toliko malo zastupnika prisutno, evo, nije čak, osim vaš nitko iz vaše stranke prisutan i to nije dobro. Trebali bi biti prisutni tu, zastupnici iz svih stranka, iz opozicije, naravno, isto, samo jedan predstavnik. Trebali bi svi biti ovdje i razgovarati o ovoj važnoj temi. Idemo na sljedeću pojedinačnu raspravu, jer smo završili klubove, a to će biti poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Prvo ću početi, sa onime čime je kolega Pernar završio, budući da sada po novom poslovniku, ne možemo replicirati na klubove. Ali, kada govorimo o obnovljivim izvorima energije, zaista je istina, da tu Hrvatska kaska, tu kaskamo i prema standardima koje je postavila EU i nadam se da nećemo zbog toga morati plaćati penale. Ali, dok Maroko ima neke preduvjete prirodne, za ono što je kolega Pernar rekao, da je vidio da grade i ima cilj i viziju, a to je postati vodeći proizvođač električne energije u Africi, Hrvatska to nema. Dakle, ako imate pustinju, to je inače zemlja koja se ne koristi, ali samo će koristiti itekako konstruktivno, ako su na njezinom području postavljene solarne ploče. S druge strane, znam da je i u Slavoniji postajao jedno vrijeme trend, da se na njive, dakle, na oranice, na obradivu zemlju su određeni vlasnici željeli stavljati solarne ploče. To se više ne odobrava i to apsolutno podržavam, jer to je čisto gubitak zemlje. Dakle, gubimo nešto što bi inače bilo obradivo i što bi inače donosilo određeni prihod, a s druge strane, dakle, ne znam čime su ti vlasnici bili motivirani da dakle, se zemlja ne obrađuje, nego da imaju prihod čisto od električne energije. Međutim, kada govorimo o kućama, javnim zgradama, dakle krovovima i sličnim površinama one su nažalost neiskorištene što se tiče solarne energije, svjetlosne energije, a tim više što znam da u Hrvatskoj postoje tvrtke koje se bave proizvodnjom ili elemenata ili cijelih solarnih, odnosno, odnosno, solarnih ploča. Dakle, tu bi mogli staviti i našu proizvodnju i naše znanje u službu onoga zapravo što bi na kraju produciralo i čistu obnovljivu energiju. Kada govorimo o infrastrukturi, a to je nešto potpredsjednica Upravnog vijeća spomenula na početku, ja se ne mogu složiti da je infrastruktura na zadovoljavajućoj razini, kada govorimo i o urbanim središtima. Evo reći ću vam na svom osobnom primjeru. Dakle, žice kojom električna energija dolazi u moje kućanstvo su antikne. One spadaju u muzej a ne u Hrvatsku 21. st., dakle to vam je još ono 5 žica sa porculanom i šta ja znam, malo pirne vjetar, ja nemam električnu energiju. A govorim vam o Osijeku, dakle jednoj urbanoj sredini, najvećoj urbanoj sredini na istoku Hrvatske, to je katastrofa. Katastrofa, i nije moje kućanstvo jedino koje ima takvu infrastrukturu. Dijelovima Hrvatske i nema električne energije ali dobro, na tome se radi. Apsolutno se slažem sa onime što je isto rekla potpredsjednica upravnog vijeća da je ovo zapravo, ja ću reći malo drugim riječima zastarjelo izvješće. mi raspravljamo o izvješću za 2017. g. koje je trebala i nama kao zakonodavcu ove Vlade poslužiti kao putokaz što se treba raditi u slijedećoj godini, koji su to projekti kako bi Hrvatska bila što više energetski samoodrživa dakle i da bi se sve eventualni problemi u opskrbi i problemi u nabavljanju električnom ne samo električnom, ne samo električnom nego i drugim energentima, mogli prevazići odnosno mogli bi riješiti. Dakle preporuke i planovi koji bi se trebali ispunjavati kada? U prošloj godini. Kada ćemo raspravljati o izvješću za prošlu godinu, pa možda za 2 g. Ali to je sve onda već passe i bojim se da onda ova izvješća nemaju onu svrhu koja bi trebala imati a to je da se kažem i nama a i Vladi kao izvršnom dijelu vlasti služe kao putokaz kojim putem ići i što treba raditi u narednoj godini. Nažalost bojim se da je to sve samo jedan mali teser u mozaiku toga koliko nemamo vizije kako se želimo razvijati ni u jednom području i to je ono što stalno ponavljam i mislim da treba stalno ponavljati, da naši građani toga trebaju bit svjesni. Dakle mi nemamo strategiju gdje vidimo Hrvatsku za 10 g. niti u jednom području, niti što se tiče obrazovanja, niti što se tiče razvoja gospodarstva, turizma pa onda i energetske neovisnosti. Nažalost razmišlja se samo u okvirima tekuće godine ili tekućeg političkog mandata a ne gleda se šire. 4 g. je jako malo osobno ako govorimo o nekim strateškim interesima Hrvatske. Tako ako iščitavamo podatke HERA-e dakle koje imamo pred sobom, visjet ćemo da raste potrošnja plina ali raste i cijena plina, kolegice i kolege. I da, neki su prije mene govorili, ja se mogu samo s tim složiti da mi se ovo čini kao ciljano poskupljenje da zašto baš 1. travnja, zato što će onda potrošnja plina vjerovatno pasti, pravo će se poskupljenje osjetiti tek kada krene nova sezona grijanja, dakle negdje krajem godine. Plin će poskupiti ovisno o distributerima a posebno će poskupiti u Slavoniji. Dakle u dijelu Hrvatske, istočnom djelu Hrvatske koji je najžešće zahvatila depopulacija iz koje ljudi odlaze a ovo će sigurno biti još jedan šlag na tortu, da tako kažem, to je dakle poskupljenje od 7%, to je otprilike 20 kuna mjesečno, to nekome ovdje može izgledati malo kućanstvima posebno, staračkim kućanstvima, posebno kućanstvima koja nemaju velike prihode a takvih nažalost u Slavoniji ima jako puno koji imaju mirovine po 2000 kuna, 20 kuna više na račun mjesečni se itekako osjeti isto kao i na sveukupni budžet. Isto tako poskupljuje struja. Ja ne znam neke kolege iz HDZ-a se valjda ne žele suočiti sa činjenicama ali evo, citirat ću vam jedan medij koji kaže, citiram: Od 1. travnja stiže i poskupljenje struje. Poduzetnicima koji koriste tzv. zajamčenu uslugu HEP-a, struja će poskupiti za 20 do 30%. početkom lipnja na udaru bi se mogli naći i građani koji korist HEP-ovu univerzalnu uslugu, doduše u nešto manjoj mjeri nego poduzetnici. 20 do 30%, kolegice i kolege. Naši poduzetnici koji su već opterećeni čitavim nizom parafiskalnih nameta, koji će se često osjećaju kao da je država osmišljena tako da ih uguši a ne da im pomogne i to da im pomogne samo da rade, da ih puste na miru će sada se morati nositi i sa ovim poskupljenjem a znamo ako energenti poskupljuju, a cijene recimo goriva divljaju, da to znači i poskupljenje odnosno da to znači inflaciju, da to znači i poskupljenje usluga, poskupljenje i dobara odnosno opće poskupljenje koje će, veliko poskupljenje električne energije proizvesti na tržištu u Hrvatskoj. To su pitanja koja nas najviše moraju brinuti kao o onima kojim smo direktno odgovorni našim biračima a to je kako država im osigurava energente, koje je njihovo porijeklo, dakle da li je to obnovljivi izvor energije i po kojoj cijeni, naravno. Dakle možemo govoriti i o velikom energetskom potencijalu Hrvatske ali nažalost često pričamo samo o potencijalima koje Hrvatska ima, ne samo o energetici nego općeniti nego općenito ali koji su i dalje neiskorišteni. Prema tome, ovo izvješće je takvo kakvo je. dakle ono se ne može mijenjati, to su pobrojane činjenice i preporuke, ja podržavam osobno, dakle ne vidim tu ništa sporno ali ono što ne bi podržao a ni odnos Vlade i odnos onih koji sada vode odnosno koji su većina u Saboru, prema ovoj tematici a to je da raspravljamo sa više od godinu dana zakašnjenja o nečemu o čemu smo trebali već davno raspraviti na početku 2018. g. i donijeti neke zaključke na temelju toga te u tom smjeru usmjeriti naše napore i one zakonodavne i one izvršne vlasti. Hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Hajdukoviću, još bi nekako mogli prijeći preko toga što se ovo izvješće u Saboru predstavlja sa godinu dana zakašnjenja, još to je to nažalost je postala uobičajena praksa u radu Hrvatskog sabora ali ono preko čega ne možemo prijeći je ponovno guljenje kože hrvatskih građana, od 1. travnja ove godine poskupljenje plina i struje koje će dodatno opteretiti ovako opterećene troškove života naših sugrađana i u Osijeku i u Zagrebu i Rijeci. Primjerice u gradu Zagrebu na godišnjoj razini to povećanje za prosječnu obitelj, potrošnja plina će biti preko 2 stotine kuna. Ako je nekome to u HDZ-u malo, ukoliko je Vladi to malo, vjerujte mi našim građanima je jako puno. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Hajdukovića. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, apsolutno se slažem s vama ali dozvolite mi tu malo lokal patriotizma kada kažem da je ovo, ovo je zapravo pravi Vladin projekt Slavonija, ajmo je opustošiti do kraja. Nije dovoljno što ljudi odlaze, nije dovoljno što nema posla, nije dovoljno što je istok Hrvatska postao nažalost najpasivniji i najnerazvijeniji dio Hrvatske ajmo im još zagorčati život i skupljim energentima, skupljom električnom energijom, skupljim plinom. Ja se pitam tko će obrađivati tu našu zemlju u Slavoniji, tko će živjeti uopće u Hrvatskoj ako ovako nastavimo. Ovo nikako nije poticajna mjera. Pazite, 20 do 30% poskupljenje nije malo. Ako govorimo o 100 kuna, to je onda 20 do 30 kuna a malo kućanstava potroši samo 100 kuna vrijednosti električne energije. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Hajduković, slažem se s vama da je ovo neprihvatljivo da sa ovakvim vremenskim odmakom razgovaramo o ovako bitnom izvješću, ali s druge strane to je samo izvješće koje i svrha je da primimo na znanje ili ga odbijemo ili prihvatimo i svrha inače izvješća je zapravo da ukaže na sve prostore za poboljšanja. A kao što vidimo u ovom izvješću se itekako vidi gdje su prostori za poboljšanja. I ono što ste vi apostrofirali kao nešto što je važno a to je nedostatno korištenje infrastrukture obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i nedostatak nekakve strategije s kojom bi se donekle mogli i složiti. A ono što je također bitno je nadzor transparentnosti tržišta cijelog energetskog sektora međutim vidimo da je to očito nezanimljiva tema za raspravu bez obzira što je to itekako bitna tema za Hrvatsku u ovom trenutku. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Pa poštovana kolegice što se tiče obnovljivih izvora energije tu se apsolutno slažem. Međutim, vaš odnos prema izvješću, dakle mi ga trebamo primiti na znanje ili ne primiti a zašto onda uopće raspravljamo o njemu u plenumu? Onda u čemu je svrha? Po meni je svrha ovakvih izvješća da nam da, zada smjernicu u kojem smjeru treba ići i čime se trebamo baviti u godini dakle nakon toga izvješća. koji su to zakoni koje eventualno trebamo promijeniti i što Vlada treba raditi, koje mjere napraviti da bi se tržište energije regulirano na najbolji mogući način u korist naših građana prije svega. Jer nas su tu izabrali građani oni su mi na prvom mjestu.

se ne razumije./... kućanstvo neće poskupiti ni jedne jedine lipe, dakle i dalje će ostati 0,87 lipa jednotarifno a dvotarifno 0,95 lipa, više tarifa i niža 0,46 zajedno sa mrežarinom, zajedno sa PDV-om. I nemojte onda govoriti da će se promijeniti cijena električne energije za kućanstvo. Što se tiče gospodarstva, većina gospodarstva treba koristiti odnosno imati ugovor sa opskrbljivačem i njima se neće mijenjati cijena električne energije odnosno ne ovisi o datumu 1.4. A što A što se tiče zakonskih odredbi zajamčena opskrba je samo prijelazni servis koji služi kao prelazak između dva tržišna opskrbljivača gospodarstvenicima i predviđeno je da prva dva mjeseca jeftinija a onda ako ne odabere opskrbljivača nakon 2 mjeseca mu još poskupi jer ga tjera da si odabere opskrbljivača.

isto kao i ovo, recimo hoćete i to osporavati, citiram, Od početka godine osjetno je poskupjelo i gorivo, zbog raste cijene nafte na svjetskom tržištu cijene naftnih derivata u prosjeku su porasle 10-ak%. Pri tome su benziska goriva poskupjela nešto više od dizelskih, tako je tank benzina prosječno poskupio za 50-ak kuna dok za dizelski rezervoar treba izdvojiti 40-ak kuna više nego krajem prošle godine. To su činjenice bojim se. ja se bojim da bilo kakvog poskupljenja energenata onda za sobom lančano povuče opće poskupljenje, odnosno mi bi rekli inflaciju. To nije dobro a ako lažu mediji, onda lažem i ja ali ovo nije fake news, bojim se. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan potpredsjedniče, kolegice i kolege, kada razgovaramo o ovom izvješću ne moguće je ne osvrnuti se na cjelokupnu situaciju u RH i pitanje i pitanje energetike, proizvodnje energije odnosno opskrbe energije građana RH je jedno od strateških ključnih pitanje koje svake država treba osigurati. Znači sa te strane naši građani sa interesom prate što se danas ovdje dešava, vjerojatno će mediji nešto i prenijeti. I ono sa čime ja nisam zadovoljan a već se danas u raspravi jako protegnulo je to da uvijek preko leđa građana se ostvaruju određene investicije i ostvaruju određene stvari koje vladajuća koalicija zamisli. U konkretnom slučaju se radi o poskupljenju plina i struje koje će se desiti 1. travnja i rekao sam Zagrepčani će godišnje, prosječno četveročlana obitelj u nekom srednje velikom stanu stotine 50 kuna više na plin i vjerojatno određeni iznos na struju. Znači opet je to udar na džepove građana. I sada se čovjek pita da li je to zbilja nužno, da li je zbilja nužno da toliko struja poskupi i onda pogleda izvješća HEP-a koji su za prvih 6 mjeseci ove godine nevjerojatno dobra. Znači kada pogledate izvješće koje govori o nešto prihoda nešto više od 6 milijardi kuna i dobiti 1,17 milijarde kn. Što iznosi otprilike nekih skoro 20% od prihoda. Pitajte se kolegice i kolege koja to firma u RH koja to branša u RH može ostvarivati takve profitne marže, profitne marže od skoro 20%. I onda se čovjek stvarno može legitimno ovdje pitati, zbog čega je potrebno da poskupi plin i struja od 1.4. Znači pardon, o prvom polugodištu prošle godine, ne ove godine, nego 2018. godine. Znači u prvom polugodištu 2018. g. je 1,17 milijardi kuna HEP ostvario dobiti. I zbog čega je potrebno, da se sada u 4. mjesecu, 1.4. dignu cijene struje i plina i čemu to prevaljivati preko leđa naših sugrađana. S druge strane da li mi vidimo ikakve pretjerane investicije u HEP-u? D ali se nešto ulaže, da li vidimo, evo kolege su maloprije govorile o ulaganju obnovljive izbore energije. Da li ostvarujemo te planove i ciljeve, koje smo si zacrtali ulaskom u EU? Ne bi imao ništa protiv da HEP ulaže u obnovljive izbore energije veliki novac, da se u to uključuju građani, da mogu, kao kada idem u drugim zemljama EU, putujem po nekoj cesti i gledam okolo kuće i na svakoj drugoj kući ili na svakoj kući vidim male mikrosolare, gdje ljudima se omogućuje da participiraju u proizvodnji električne energije, da zadovoljavaju kvote koje pred njih postavila država, odnosno, pred njihovu državu EU, da dobivaju subvencije od od HEP-a da participiraju na taj način u cjelokupnom sustavu itd. Što mi vidimo u Hrvatskoj? Ne vidimo ništa. Vidimo par velikih projekata i to najviše prema Dalmaciji, kada se vozite autocestom, ali kada idete po Hrvatskoj, ne vidite nigdje da je zaživio taj oblik uključivanja široke populacije naših sugrađana, kako bi smanjili sebi cijenu za struju i troškove struje, a s druge strane kako bi pomogli državi da ispuni one kvote koje kako država imamo i koje je pred nas stavila EU, odnosno, određeni standardi na koje smo pristali. I to je ta, ja bi rekao europska priča o kojoj se puno u Hrvatskoj razmišlja, ali se nažalost, iz pozicije vlade, uopće ne djeluje. Znači ja bi volio da tu dobit HEP usmjeri prema građanima, da stimulira ugradnju malih solara, da na taj način građani smanjuju troškove svoje struje, a da kao, šta je to primjerice razvijenim državama EU, poput Austrije, Njemačke, Nizozemske, Belgije. Znači volio bi da se na taj način postavimo, kao država, kao državna tvrtka, koja ostvaruje milijarde kuna dobiti. Znači ako je u prvih 6 mjeseci 2018. g. ostvarila dobit od 1,17 milijardi kuna, onda je vjerojatno u cijeloj godini ostvarila dobit koja premašuje preko 2 milijardi kuna. Pa to je ogroman novac. To je novac, koji treba iskoristiti na pametan način. I zato je europska priča oko energetike priča gdje će se uključiti građani RH, gdje će im se dati subvencije da ugrade solare i određene druge proizvode, odnosno, aparate s kojima mogu proizvoditi energiju, gdje će se subvencionirati, gdje će im se omogućiti da budu manji računi za energiju i gdje će u tome participirati i država i državna tvrtaka, ovdje govorimo o Hrvatskoj elektroprivredi i gdje ćemo na kraju imati win-win situaciju. To je europska priča. Nije europska priča guliti kožu sa naših sugrađana i sugrađanki i poskupljivati struju iz godinu u godinu i poskupljivati plin iz godine u godinu. Puno bi bilo kvalitetnije da smo ljudima omogućili subvenciju na godišnjoj razini, nego što im uzimamo više stotina kuna, onda, ne mi nego vlada gospodina Andreja Plenkovića uzima više stotina kuna na godišnjoj razini, bez obzira što HEP ionako ostvaruje izvrsne poslove rezultate što se tiče dobiti. Mada u samom HEP-u postoji još ogroman prostor za uštede. Vjerujte mi u samom HEP-u postoji toliko netransparentnosti oko javne nabave, oko pojedinih poslova, oko stvari koje su danas po jednoj cijeni, prije 5 g. su bile duplo ili trećinu manjoj cijeni nabavljene. Evo, u ovom trenutku, postoji jedan natječaj, koji govori o izgradnji akumulatora topline, koji je prije 5 g. kao natječaj bio za 30, 40% za isti posao manja cijena. Pa nije baš takva inflacija u Hrvatskoj da bi 40, 50% bilo skuplje sada, nego što je to bilo prije 5 godina. Ali, znate što je? Firma koja je unutra, koja vjerojatno će dobiti posao, preko kojih još ima određenih kooperanta koji će dobiti posao vrijedan 100 milijuna kuna, ta firma bi htjela zaraditi 40, 50% više. I onda prije 5 godina imate za to da se javite na natječaj, obavezu 4, 5 stavaka, a ove godine imate 4 i 5 stranica stavaka koje morate ispuniti da bi uopće mogli pristupit natječaju i na kraju će samo jedna jedina tvrtka vjerojatno moći ispuniti te uvijete i na taj način ćemo platiti veću cijenu odnosno HEP će platiti veću cijenu nego što bi to trebao. Takvih je postupaka u HEP-u jako puno, netransparentnih, gdje se može jeftinije, siguran sam, jeftinije odraditi posao, na taj način smanjiti troškove i onda opet u konačnici doći efikasnijeg poslovanja i smanjenja troškova za naše sugrađane. Znači, kada govorimo, još jednom, o europskoj priči u energetici u Hrvatskoj, investirajte, gospodo iz HDZ-a u građane, subvencijama, da građani investiraju u solare na svojim zgradama, da si smanjuju račune za struju, da zarade još kakav novac, a da Hrvatska sa te strane ispuni uvjete koji su pred njom s obzirom na obnovljive izvore energije. To je win-win situacija i to je europska priča koju zagovaramo mi u SDP-u, i ja osobno kao kandidat na listi SDP-a za europski parlament i mislim da to trebamo napraviti tako. Hvala vam lijepo. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Hajdukovića. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa kolega Maras, mislim da ste dotakli jednu pravu temu kada govorimo o opskrbi električnom energijom, a to je koja je svrha HEP-a? Je li svrha da generira ogromne dobiti ili je svrha da tu generiranu dobit zapravo ulaže i vraća građanima? Evo, ja sam vam rekao svom osobnom primjeru antikne infrastrukture za opskrbu električnom energijom. Pa to je stvarno već, već graniči sa surealnošću u Hrvatskoj u 21. stoljeću. U Hrvatskoj i u EU. Dakle, moje pitanje bi bilo koja je svrha HEP-a? Retoričko, svima nama. Ako je svrha generirati dobit, ako je svrha zapošljavati stranačke poslušnike, onda ispunjava svoju misiju. A ako je ovo o čemu sam pričao prije, onda ne možemo biti zadovoljni sa ulogom koju ima. **Maras, Gordan (SDP)** Iz vizure HDZ-a i HNS-a, to je svrha. Ovo što ste vi rekli. Da se zbrinu ljudi, da se zaposli uprava, da imate do jučer, evo, kombinaciju jedan od g. Andreja Plenkovića, jedan od ličkog HDZ-a g. Milinovića, koji je u međuvremenu postao od g. Plenkovića, znači na taj način se kadrovira u upravi HEP-a i normalno je da kada to dominira, da onda ove teme o kojima sada ovdje govorimo, uopće nisu dominantne. Znači, uopće nisu važne, ljudi uopće ne razmišljaju o tome kako da pomognu našim sugrađanima, kako da pomognu gospodarstvu investirajući dobit u određene energetske projekte, nego razmišljaju samo da li će i kako će se u aktualnim previranjima unutar HDZ-a, kome će se prikloniti kako bi sačuvali svoju poziciju. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Maras, bili ste ministar svojedobno i zanima me iskrena srca, znači bez ikakve osude, kakva su bila vaša iskustva sa sviješću ljudi koji rade u ministarstvu, da li je itko uopće razmišljao o obnovljivim izvorima energije, da li ste išta pokušali napraviti i kakve su bile reakcije jednostavno na te pokušaje. Pitam to zato da bi dobio zapravo jednu širu sliku o stanju svijesti ljudi u državnim institucijama i koliko su oni vizionarski nastrojeni. Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. G. Pernar, ja uvijek iz srca i odgovaram. Znači, kada govorimo o ovom području, da vas upoznam malo o područjima rada ministarstava, moje ministarstvo nije bilo direktno nadležno za to, energetiku je kontrolirao je kontrolirao HNS, odnosno ministar Vrdoljak, jedan od stupova sadašnje vladajuće koalicije Andreja Plenkovića, ali što se tiče obnovljivih izvora energije i svega onoga, iz strategija koje su se radile, nažalost, jednim dijelom je to već zasađeno 2007., 2008., 2009. u strategijama koje je tada radio HEP i HDZ i onda se dosta toga trebalo korigirati i mijenjati, što ne znači da se to ne može napraviti ukoliko imaš volje. Znači, jedna moćna interesna skupina, po meni je to 2007., 2008., 2009. za vrijeme Ive Sanadera usmjerila u jednom smjeru i tu treba dosta energije utrošiti kako bi se to korigiralo u odnosu na ono što, ja mislim da u ovom trenutku treba RH. Sljedeća replika, poštovane zastupnice Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Maras, s vama ću se složiti u dvije stvari. Da u energetskom sektoru i te kako ima prostora za poboljšanja u smislu nadzora i transparentnosti poslovanja i u drugom, da dobit HEP-a jeste takva, HEP grupe, da bi se mogao dio te dobiti preusmjeriti, naravno ovisno o zakonu, podzakonskim aktima i njihovim pravilnicima, ali ono što me zanima, ako je dosad propušteno ići u u smislu gradnje solarnih panela, itd. u smislu da hrvatska država prepozna tu mogućnost ili bilo koja Vlada, zašto, recimo, kad ste bili ministar, niste sugerirali svome kolegi ministru, čiji je to bio resor, da Hrvatska krene u tom smjeru. Ja bih voljela da se to dogodi u dogledno vrijeme, ako se do sad nije dogodilo, ali me zanima zašto tada, recimo, nije se krenulo u tom smjeru, a sad sugerirate da je to pogreška. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. Čujte, kolegice Irena, da vam sad pričam kaj sam ja sve sugeriral Vrdoljaku, vjerojatno mi ne bi bilo dovoljno ni pola sata. Od toga da treba ukinuti obvezno članstvo u HGK, pa to kad sam napisao zakon, čovjek se na zadnje noge postavio, vidimo i zbog čega, nakon mandata je njegov pomoćnik je otišao u HGK raditi, da ne kažem o drugim vezama HNS-a i HDZ-a kroz gospodarsku komoru, znači, vrlo teško vam mogu uopće objasniti ne znam kakva su vaša sada iskustva s obzirom da je Vrdoljak sad vaš stup vlasti odnosno vlasti Andreja Plenkovića i prevario je defakto birače kada je prešao sa svojim zastupnicima podržati aktualnu vlast, ali ono što vam mogu reći toliko sam ja prijedloga govorio

Hvala potpredsjedniče. Dragi građani koji nas gledate morate znat da kolega Maras, kolege iz SDP-a, kolege iz Živog Zida, kolege iz MOST-a, vas obmanjuju, ne govore istinu kad vam kažu da s 1.4. vam poskupljuje električna energija. Ostat će vam potpuno ista cijena električne energije koju ste imali i do sad. Vi svi koji imate račun HEP Elektre i dalje ćete plaćat 0,87 kn za jednu tarifu ili ako imate dvotarifno 0,95 kn za višu i 0,46 kn za nižu.

protiv svih u RH, znači, i protiv medija dvoboj i protiv g. Andreja Plenkovića i protiv HEP-a, mi u opoziciji smo najmanje što se tiče toga, ne morate vi nas uvjeravat, uvjerite vi Andreja Plenkovića da plin neće poskupiti i da ne treba poskupiti, da struja ne treba poskupiti, bili ste neki dan u Bjelovaru, tamo ste se navirivali kraj njega kad je davao izjave, mogli ste mu šapnuti u tom trenutku u uho i reć g. premijeru nemojte da plin poskupi, evo to bi recimo bilo korisno. Pustite vi ovdje opoziciju, opozicija će upozoravati i ne morate se sa nama oko toga usuglašavati, dajte se usuglasite sa premijerom Plenkovićem.

i ne može tako govoriti jednom zastupniku. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik, molim vas nemojmo sad krenuti s povredama Poslovnika jer to nema smisla.

To nije povreda Poslovnika što govorite sada/…zašto, on je malo niži, on je malo niži od g. Plenkovića, jednostavno se morao malo propeti na prstiće i da ga se vidi blizu kamere, jel znači to ja ne vidim kao neku uvredu, nego kao činjenicu. Ovako, sad ću vam dati opomenu jer to što je netko viši ili niži, deblji ili mršaviji, ima kosu ili nema kosu, nosi bradu ili ne nosi bradu, nije relevantno u ovom HS i ružno je govoriti o nečijim fizičkim karakteristikama, to je potpuno neprimjereno i to je potpuno izvan konteksta onoga zašto smo mi ovdje. Izvolite, u čem je sad povrijeđen Poslovnik? Ja ću vam dati opomenu ako ćete to zlorabiti. **Maras, Gordan (SDP)** Ja ne zlorabim, znači, ja nisam tu nikoga uvrijedio, vi ste sada uvrijedili mene govorivši da ja sam nekoga uvrijedio. Uopće nisam govorio, ja sam samo rekao da to nije uvreda, znači, ja nisam nikoga vrijeđao, bez obzira da li imao kosu, nemao kosu ili imao bradu, bio mršaviji, deblji, nisam uopće o tome govorio g. potpredsjedniče, mislim da ste totalno profulali

…dobit ćete opomenu s oduzimanjem riječi/…ne mogu, pa kad mi upadate u riječ, ne mogu ni završiti rečenicu…/Upadica: Ne možete jer kršite Poslovnik/…pa vi ste ga prekršili, dajte sami sebi opomenu…/Upadica: Dajem vam opomenu sa oduzimanjem riječi do kraja dana/…Hvala vam lijepo. **Reiner,

nebulozne izjave da podaci iz 2017. možda sad više sa odmakom godine dana i nisu točni, kao da zato što je prošla godina dana od 2017. do 2018. su se sad ti podaci za 2017. mogli promijenit. S druge strane, jedino ako smo populisti onda nam podaci nisu potrebni i kako je to kolega Đujić rekao u ovoj današnjoj raspravi da je to za nas kvantna fizika, kvantna fizika nije uopće nama problem, možda njemu je, ali ovdje čovjek da bi nešto mogao reć, usporedit, da bi o nečem mogao govorit, onda mora baratati sa podacima, a ako samo populistički nešto iznosiš i nije bitno da li ćeš to dokazat ili ne da je to tako, onda ti podaci i stvarno ne trebaju, a upravo temeljem podataka iz ovog izvješća za 2017.g. može se vidjet da tvrdnja koja je isto danas ovdje iznesena da Hops ne ulaže dovoljno u investicije, da su pročitali te podatke koji su tamo napisani tijekom 5.g., onda se može vidjeti da je Hops upravo 2017. ulagao više, nego prijašnjih godina, pa su to opet zaključci na osnovu podataka. Isto tako mogu razumjet kolegu Đujića da njemu podatak da 30% više je ulagano u investicije vezane uz priključenje 2017. u odnosu na 2014.g. ne znači ništa jer upravo te 2014. je SDP imao vlast i stvarao društveno političku klimu u državi temeljem koje se investiralo a 2017. je HDZ na vlasti i stvara društveno političku klimu temeljem koje se investira, pa tako upravo temeljem ovog izvješća možemo vidjeti da se za nove priključke, za nova priključenja u 2017. investiralo 313 milijuna, a 2014. 219 milijuna, da se nije promijenila društveno politička klima onda ne bi ljudi ulagali u nove investicije pa ne bi mogli ni raditi nove priključke. Isto tako smo čuli da građani pitaju zašto oni ne mogu ugradit svoje recimo solarne ćelije ili neki drugi oblik obnovljivih izvora energije za svoje vlastite potrebe i priključit se na mrežu. A upravo smo u ovom saboru 7.12.2018. donijeli Zakon o obnovljivim izvorima energije i vrlo povoljno za građane koji žele to napravit je napravljeno zakonsko rješenje koje na bazi jedne godine gleda potrošnju i proizvodnju. I ukoliko kupac više troši nego što proizvodi opskrbljivač će samo izračunati razliku i naplatit ono što je isporučio kupcu. S tim da je obračunsko razdoblje mjesec dana, ali se gleda na bazi cijele godine. I oni koji na takav način proizvode ne moraju vadit sve one papire i papirologiju koja inače potreba za povlaštene proizvođače, prema tome to je vrlo dobro zakonsko rješenje i temeljem njega se očekuje da ljudi krenu investirat u takve objekte. Pad cijene recimo solarnih ćelija na tržištu još će više pridonijet tome da se ljudi odluče upravo za takve investicije. Moram naglasit da HERA ne može kontrolirat HEP, HERA je zadužena da kontrolira jedino HOPS i HEP ODS jer je to opskrbljivač prijenosnog sustava i opskrbljivač distribucijskog sustava, operator pardon, a HEP se na tržištu ponaša na isti način kao i svi drugi opskrbljivači i upravo na tržištu funkcionira na tržišnim uvjetima i njega HERA ne može kontrolirati da li će on ulagati više u proizvodnju ili manje, to je stvar vlasnika HEP-a kao i bilo kojeg nekog drugog proizvođača električne energije ili drugog opskrbljivača električne energije. I za kraj još oko cijene i poskupljenja cijene električne energije sa 1.4. dakle, cijena električne energije za kućanstvo u univerzalnoj opskrbi, dakle zajednička cijena i opskrbe i mrežarine i PDV-a neće se promijenit sa 1.4., na snazi je tarifni sustav koji vrijedi od 1. siječnja 2019. i za kućanstvo jednotarifni sustav ostaje 0,87 lipa po kWh za dvotarifno ostaje 0,95 lipa za višu i 0,46 lipa za nižu tarifu. Isto tako za gospodarstvenike koji imaju ugovore sa svojim opskrbljivačima cijena električne energije im se mijenja eventualno temeljem tog ugovora, a ne sa datumom 1.4., niti niti 1.4. za njih ima bilo kakve veze. Ono što se jedino i samo mijenja je zajamčena opskrba koja inače služi da bi jedan kupac u slučaju da iz nekog razloga prekida ugovor sa svojim opskrbljivačem mogao preći na drugog opskrbljivača i tu se mu izlazi u susret da su mu prva dva mjeseca je niža cijena, a ako on se ne potrudi da u ta dva mjeseca nađe novog opskrbljivača onda mu se ta cijena još podiže zato da ga se tjera da ugovori sa opskrbljivačem jer smo se odlučili za tržišni model što se tiče električne energije. I što se tiče plina i poskupljenja sa 1.4. plina, dakle što se tiče gospodarstva cijena se opet neće ništa mijenjati s 1.4., nit je 1.4. za gospodarstvo sad bitan, gospodarstvenici ugovaraju sa opskrbljivačima i temeljem tog ugovora imaju cijenu, a ovdje pričamo o veleprodajnoj cijeni, dakle cijeni koja se definira za one opskrbljivače koji to isporučuju pučanstvu i u stvari zakonski štitimo kućanstvo da tijekom cijele godine imaju istu cijenu plina bez obzira kako se cijena plina tijekom godine mijenja na tržištu. Recimo tijekom 2018. godine, cijena je varirala od 19 EUR-a po MWh do 30 EUR-a po MWh, a i kad je bila 30 EUR-a po MWh nije se promijenila za kućanstva, zato što ih štitimo da cijelu godinu imaju istu cijenu. Prosječna cijena se povećala za 20%, a mi sad podižemo za 10% tj. odluka je HERE. Dakle, ukupna cijena plina će se povećat u konačnici za 7% jer se opet distribucijski dio i usluga ne mijenjaju i mijenja se zbog toga što je na svjetskom tržištu porasla cijena plina. Iduće godine, ako na svjetskom ili europskom tržištu cijena plina padne HERA će donijeti odluku da opet 10% ju smanji nazad na onu cijenu koja je bila i 2018. godine. Zašto 1.4., pa zato što je to početak godine kad idu ugovori za cijelu godinu vezano uz plin. Evo toliko od mene, hvala.

bitna je ova distinkcija između HOPS-a i ODS-a i HERE kao njihovog regulatora i HEP-a, međutim ja sam sigurna da zapravo neće se nitko uvrijediti ali jedan dio kolega ponovno nije pročitao ovo izvješće koje ima gotovo 200 stranica i cijela ova rasprava je bila djelomično i kontanimirana sa nekakvim neistinama, lažima pa je i dijelom manipulacija što će biti kasnije ponovno vjerojatno prilike za čuti. Vi se trudite

za poboljšanja a kao što smo vidjeli ima prostora i to je krivo ovdje interpretirano isto među ostalim. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala odgovor poštovanog zastupnika Totgergelia. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Slažem se s vama, sa svime što ste rekli u svojoj replici, ovdje danas s jedne strane populistički lupimo nešto i toga se držimo a s druge strane ismijavamo podatke, činjenice i temeljem podataka i činjenica da donosimo zaključke. I sad, još jednom, dragi građani, sigurno vam cijena električne energije sa 1.4. se neće mijenjati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Još jedna replika poštovanog zastupnika Marka Sladoljeva. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala. Poštovani gospodine zastupniče u vašoj raspravi ste se pozivali na podatke ja to smatram ok, ja sam uvijek za konstruktivnu raspravu i raspravu koja se bazira, poziva na brojeve. Međutim, isto tako treba reći da je dakle naš zakon koji je trenutno u ladici, Zakon o toplinarstvu, dakle konkretni brojevi kažu da je studija pokazala da su razdjelnice, ugradnja razdjelnika neisplativa. To su isto tako podaci. Isto tako su podaci službeni da Maribor ima više mikrosolara nego cijela RH. To su isto tako službeni podaci. Pa kada se već pozivate na podatke onda prokomentirate i ove podatke. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Dakle mi imamo malo solarnih kolektora, jer je cijena tih kolektora u odnosu na isplativost bila velika i trebalo je puno subvencija da bi uopće bilo isplativo to graditi. A da smo slušali podatke ili gledali podatke iz izvještaja onda bi tamo vidjeli u izvještaju za 2017. godinu da je kWh, cijena kWh, dakle isplaćenih subvencija, kWh je usporediv i za sunce i za vjetar. kWh za sunčane elektrane isplaćeno subvencija 1,93 kune po kWh a za vjetroelektrane 0,74 kune po kWh. Dakle to su opet usporedivi podaci. Kako pada cijena solarnih kolektora, tako ćemo imati upravo na ovaj način što smo zakonski riješili priliku da ih više ugrađujemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Završno u ime Klub zastupnika trebao je govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić, nema ga, gubi ga, gubi pravo na govor. Imamo još jednu završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e pa će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvažene dame i gospodo. Zastupnik HDZ-a rekao je da neće poskupjeti struja za građane. Međutim, to je polu istina, cijela istina je da će poskupiti u dijelu ekonomskih subjekata struja i to za 20 do 30%. A sad vi se zapitajte ako poskupi privrednim subjektima struja za 20 ili 30% da i će građani biti ti koji će u konačnici morati platiti cijenu poskupljenja kroz skuplje proizvode i usluge. Ovo vam je banalan način da uvidite kako se manipulira javnošću. Znači činjenica jest da struja poskupljuje, ali oni kažu za građane ne poskupljuje, ma je li. Pa evo, zamislite da kažu da plin ne poskupljuje za građane nego samo za pravne subjekte iako će poskupiti i za građane, ali tko će onda platiti tu veću cijenu plina koju će morati plaćati građani, odnosno pravni subjekti, opet bi ju platili građani. Znači ova Vlada umjesto da poboljša životni standard da pronađe jeftiniji način za dopremu energenata i nove izvore energije, zelene, mi imamo situaciju da nam se gura LNG terminal. I HDZ-ovi zastupnici neće govoriti o LNG terminalu, oni će bježati od te teme kao vrag od tamjana. Oni pričaju vama tobože kao da će imati više dobavnih pravaca. Ma što vam znači više dobavnih pravaca, građane zanima hoće li plin biti skuplji ili jeftiniji kojeg će se, koji ima, sam terminal je enorman trošak za državu i za distributere i taj plin je skuplji od cjevovodnog plina. Pa tko će platiti cijenu tog skupljeg plina? I ja sam ovdje upozoravao sa ove govornice i govorio ljudi, ako Hrvatska krene sa LNG terminalnom u taj projekt u konačnici će poskupiti plin. Mnogi su mi se rugali i govorili šta vi gospodine Pernar pričate, nije to istina. Neki su čak govorili tobože da će LNG terminal donijeti jeftiniji plin. Pa evo, pođimo od pretpostavke da ja lažem i da sam ja u zabludi, svjesno ili nesvjesno. Pođimo od pretpostavke da LNG terminal stvarno dovodi jeftiniji plin, pa zašto onda cijena plina poskupljuje i za građane i za poduzeća. A objasnite mi, možda sam ja glup, malouman, ograničen, ohol, tašt, sebičan, ne želim razumjeti, ne da me se podučiti, objasnite mi. Ako je plin s terminala jeftiniji LNG zašto onda cijena plina poskupljuje. E vidite, ja tvrdim da izgradnja LNG terminala, ulazak u taj projekt se točno poklapa sa poskupljenjem plina kojeg će platit građani. I vi kao ova Vlada dajete građanima nekakve tobože mizerne uštede, nekakve sitne povišice, ali onda im sve to izbijete, izbijete kroz poskupljenja i struje i plina. Građani Zagreba plaćaju preskupu vodu, šta država čini da smanji cijenu vode? Ništa, ljudi moraju paziti kako troše vodu, a vode imamo, zemlja smo bogata vodnim resursima. Vodite promašenu politiku ljudi moji i to će se sve obiti o glavu, nažalost, ne samo građanima koji vas podržavaju, nego i svima onima koji su protiv vas, al vas moraju trpit jer ste uspjeli sklepat većinu trgovačkom koalicijom sa HNS-om. Hvala. Završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Miro Totgergeli, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Dakle, danas smo ovdje čuli puno izjava i ja uvažavam svakog od zastupnika, ali bezbroj izjava koje su neutemeljene i kad bi meni netko krenuo objašnjavat nešto u čemu je dobar, ja bi ga prvo poslušao, pa bi to analizirao, ali ne bi pod svaku cijenu tvrdio suprotno od onoga što govore činjenice. A činjenica je da nitko ni na koji način ne mijenja sa 1.4. cijenu električne energije za kućanstvo. Isto tako, ni na koji način se ne mijenja cijena za gospodarstvo. Ono što se mijenja, mijenjaju se tarife za zajamčenu opskrbu. Za šta služi zajamčena opskrba? Služi da ima mogućnost poduzetnik koji je izgubio opskrbljivača da pređe od jednog opskrbljivača ka drugome, zato su namjerno i napravljene dvije tarife, jedna koja mu vrijedi prvih dva mjeseca, tjera ga se, tu je ta jeftinija, tjera ga se da u ta dva mjeseca nađe novog opskrbljivača, ako ne nađe, nakon toga mu se podiže cijena. Koji su to poduzetnici koji to rade? Do sad je cijena za zajamčenu opskrbu u pojedinom trenutku bila jeftinija od one cijene koju su mogli opskrbljivači ponudit na tržištu, pa je bilo poduzetnika koji su namjerno raskidali ugovor sa opskrbljivačem i odlazili sa tržišnog u zajamčenu i praktički zlonamjerno zloupotrebljavali taj model zajamčene opskrbe i zbog toga se sa 1.4. mijenjaju te tarife. Što se tiče plina, ama baš nikakve veze LNG terminal nema sa cijenom plina u ovom trenutku. Imao bi veze da je izgrađen, onda bi nam mogao pomoć da možda cijena bude manja jer bi imali alternativu, a ovako ne možeš nikako utjecat na cijenu plina. Ono zbog čega se mijenja cijena plina je zato što je prošle godine bila cijena veća za 20%, ali smo napravili zakonsko rješenje kojim smo štitili naše građane cijelu godinu i cijelu godinu su imali istu cijenu plina i tako će i sad i opet zakonsko rješenje kaže da se ne može povećat više od 10% veleprodajna, što u konačnici znači oko 7% za kućanstvo i ukoliko se cijena na europskom tržištu iduće godine smanji, HERA će donijeti odluku da se smanji cijena veleprodajna za distributere, a samim tim onda u konačnici i za kućanstvo i to je ono što su činjenice i to je ono što je istina, a sve ovo ostalo su priče. Hvala. Hvala lijepo. Sada će u ime izvjestitelja riječ uzeti poštovana zamjenica predsjednika upravnog vijeća HERA-e Sonja Tomašić Škevin, izvolite. Ja se na početku prvo ispričavam što sam izašla iz Sabornice, pogotovo se ispričavam uvaženom zastupniku Pernaru, ali jednostavno neke stvari čovjek ne može ne obaviti na vrijeme. ja ću samo kratko se osvrnuti na neke od onog što je izrečeno u ovom domu. Prvo, HERA je nadležna za donošenje samo cijena reguliranim subjektima, a to su operatori prijenosnog i distribucijskog sustava odnosno transportnog sustava u plinu. Ono što je nadležna u električnoj energiji još je i, su cijene u zajamčenoj opskrbi električne energije koje su, zajamčena opskrba, što je zajamčena opskrba? To je zanimljivo, zajamčena opskrba je jedan zaštitni mehanizam kao i svaki, koji, u Europi se to zove…/Govornik se ne razumije/…znači, netko kada izgubi tog svog opskrbljivača, onda da ne ostanete bez opskrbljivača električne energije, odete kod zajamčenu opskrbu i tamo ste sigurni, dobit ćete električnu energiju, ali cijena će biti nešto skuplja zato što taj opskrbljivač, zajamčeni opskrbljivač ne zna da li ćete vi doći njenu danas, sutra ili prekosutra. Cijene po zakonu moraju biti veće od prosječnih tržišnih cijena i HERA je morala donijeti novu metodologiju zato što je ona prijašnja metodologija imala jedan pomak u određivanju cijena koji je bio dosta trom, a koji je bio primjenjiv u trenutku kada cijena električne energije na tržištima nisu bile promjenljive. Znači, cijena električne energije u zajamčenoj opskrbi se mijenja od 1.4., ali mijenja se samo za one poduzetnike koji se nalaze u zajamčenoj opskrbi i intencija je da se nitko ne nalazi u zajamčenoj opskrbi, nego da svaki kupac u RH ima svog opskrbljivača na tržištu, a da se ne nalazi u zajamčenoj opskrbi, to je znači zaštitni mehanizam. Drugo, cijene plina za kućanstva od 1.4. poskupljuju 1.4. je datum kada se, to je tehnički datum znači mijenja se skladišna godina zato se uzima 1.4. ne zato što je to tako april ili ovako nekako neslana šala. Znači kućanstva će, cijena plina za kućanstva će poskupiti prosječno 6,9% u skladu sa metodologijom HERE zato što elementi u strukturi cijene plina se nalazi se, imate referentnu plina, dakle cijenu robe, imate trošak distribucije, trošak opskrbe plinom. Referentna cijena plina se računa prema cijeni na veleprodajnom tržištu plina koja je, gledaju se cijene na burzama u Europi i koja bi bila 20% veća da u metodologiji HERE ne postoji ograničenje da maksimalna promjena cijene nabave plina može biti 10%. I na taj način su zapravo građani kućanstva dobili povećanje cijene, ali prosječno samo 7%. Također se spominjalo opći uvjeti opskrbe električnom energijom ja mogu reći da HERA radi intenzivno na izmjenama općih uvjeta opskrbom električnom energijom koje će ići u javnu raspravu i očekujemo i doprinos i cjelokupne javnosti kako bi bili poboljšani u smislu kao što su zastupnici govorili. I samo još o planovima je također bilo riječi, HERA daje, HERA daje na javnu raspravu planove operatoru prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava svoje planove, investicijske planove daju, razvoja daju na javnu raspravu tako da svatko može komentirati to i HERA komentare proučava i uvažava i prati, prati izvršenje investicijskih planova oba operatora i prijenosnog sustava i distribucijskog sustava u Hrvatskoj. Ja se zahvaljujem na raspravi i HERA će uvažiti sve konstruktivne prijedloge u idućem izvješću koje će biti za 2018. godinu. Hvala lijepo.

Time bismo završili, ja bi zaključio raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, pa ćemo preći na slijedeću točku. **Jandroković, Gordan

jednu završnu riječ u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e pa će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite.